Vladimir (HDZ)** - Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2004. i 2005. godini Sukladno članku 38. Zakona o otocima Vlada je dostavila svoje izvješće. Raspravu su proveli Odbori za pomorstvo, promet i veze i turizam. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2004. i 2005. godini Vlada podnosi temeljem odredbe članka 38. Zakona o otocima. Inače sami Zakon o otocima proizišao je i utemeljen je u članku 52. Ustava Republike Hrvatske koji more, morsku obalu, otoke i druga prirodna bogatstva definira kao područja od posebnog interesa Republike Hrvatske i imaju njenu osobitu zaštitu. S druge pak strane Zakon o otocima svoje gospodarsko utemeljenje, ako tako mogu reći, imao je i u Nacionalnom programu razvitka otoka iz 1997. godine kojim je definirana briga o otocima na razini države, županije, te općine odnosno grada, a sve u cilju održivog i trajnog razvitka otoka te opstanka i povratka stanovništva na hrvatske otoke. Također želim reći da je uistinu nakon donošenja Nacionalnog programa kasnije, koji dakle bio 1997. godine, a kasnije i Zakona o otocima koji je donesen 1999. godine te nizom podzakonskih akta koji su uslijedili i proizišli iz Zakona o otocima uistinu je rekao bih napravljeno niz gospodarskih, komunalnih, infrastrukturnih projekata na hrvatskim otocima koji znače dijelom i u velikoj mjeri revitalizaciju hrvatskih otoka. U ovom izvješću kojega smo dostavili Hrvatskom saboru htjeli smo prikazati aktivnosti hrvatske Vlade, dakle na provedbi Zakona o otocima u te dvije godine, a samo smo izvješće koncipirali u 4 dijela kroz koje je dan osvrt na aktivnosti koje se sva ministarstva, državne upravne organizacije i cjelokupni javni sektor provodili tijekom 2004. i 2005. godine s namjerom sustavnog provođenja politike razvoja hrvatskih otoka, a temeljene na Zakonu o otocima, ali i drugim zakonima koji svojim odredbama neizostavno tretiraju i otoke. Uvodno dio samog Izvješća obuhvaća statističke podatke o hrvatskim otocima kao i kratak pregleda razvoja nekadašnjeg Centra za otoke u današnju Upravu za otoke koja svoj rad temelji na pokretanju, usklađivanju i koordinaciji mira koja proizlaze iz djelovanja svih subjekata od jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave do ministarstava i javnih poduzeća i državnih upravnih organizacija. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka putem Uprave za otoke neposredno je zaduženo za provođenje Zakona o otocima i stoga veći dio Izvješća obuhvaća Uprava aktivnosti Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka u provođenja Zakona o otocima, iako valja napomenuti, što je vidljivo iz Izvješća da su i druga ministarstva te javna poduzeća svojim mjerama koji dijelom svoj temelj nalaze i u Zakonu o otocima u promatranom razdoblju dala veliki doprinos ukupnom razvoju hrvatskih otoka. Zakon o otocima kao i podzakonski akti proistekli iz tog zakona, te i mjere proistekle iz drugih zakona primijenjene na otocima svojim odredbama nužno su kao učinak imale ulaganja ulaganja državnih sredstava u nekoliko područja i to posebno u bolju, kvalitetniju i jeftiniju prometnu povezanost otoka sa kopnom i otoka međusobno, izgradnju neophodne prometne, komunalne i društvene infrastrukture pomoć u razvoju gospodarstva ulaganjem u gospodarske projekte te stvaranjem boljih uvjeta za otočne poslodavce, kroz pomoć u stvaranju povoljnih uvjeta za zapošljavanje ili očuvanje radnih mjesta u otočnim poduzećima. Poboljšanje zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, uvjeta obrazovanja, potpore i subvencije u poljoprivredi, ribarstvu, turizmu i kulturi olakšice u poreznoj i kreditnoj politici prema jedinicama lokalne samouprave i pravnim subjektima na hrvatskim otocima. U razdoblju od dvije godine u provedbu i realizaciju pojedinih aktivnosti i projekata uloženo je 2 milijarde i 907 milijuna kuna. Od tih 2 milijarde i 907 milijuna kuna 934 milijuna kuna su sredstva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka kroz program poticaj za uspjeh i 175 milijuna su bila sredstva Fonda za zaštitu okoliša potpisani sa otočnim jedinicama lokalne samouprave za zbrinjavanje otpada na hrvatskim otocima,

Prometno povezivanje otoka s kopnom temelj je razvoja svakog naseljenog otoka te su u to područje uložena i najveća sredstva dijelom u izgradnju novih trajektnih pristaništa, a dijelom u sanaciju i dogradnju postojećih. Ukupno u promatranom razdoblju, dakle u te dvije godine 25 luka koje su u funkciji prometnog povezivanja i 6 luka koje su trebale obnovu ili sanaciju lukobrana. Ukupno dakle u tom dvogodišnjem razdoblju izgrađene su ili pak rekonstruirane 31 luka. Nakon odluke ministra mora, turizma, prometa i razvitka o smanjenju cijena karata za osobna i teretna vozila za otočane … /Govornik se ne razumije./ … te uvođenjem otočnih vinjeta od dana 1. travnja 2005. godine podijeljena je ukupna 46 tisuća Uvođenjem novih brzobrodskih linija te preraspodjelom redova plovidbe i uvođenjem više linija prema otocima povećan je ukupan broj milja samo u 2005. godini za 40 tisuća, što je uz druge mjere značilo i povećanje subvencija brodarima koje je promatrano razdoblje iznose oko 624 milijuna kuna. Valja nadalje napomenuti da je u toku 2004. i 2005. godine program obnove flote Jadrolinije nastavljen te su prema otocima zaplovila 4 nova trajekta Jadrolinije, 2 katamarana, a kupljen je i brod za međunarodne linije. Prema otoku Rabu zaplovio je 2005. godine i novoizgrađeni trajekt "Rapske plovidbe". Bespovratna ulaganja države u izgradnju tih 5 trajekata sa potporom od 10% ukupne cijene nisu obuhvaćena u financijskom dijelu ovog izvješća. Izgradnja komunalne i društvene infrastrukture drugi je bitan element razvoja otoka te je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka izradilo projekt izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima ili kolokvijalno nazvan CEV kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila u srpnju 2004. godine. Razvojna banka Vijeća Europe isti je prihvatila u studenom 2004. godine te je 15. prosinca između Vlade i Razvojne banke i Vijeća Europe potpisan ugovor o zajmu za projekt vrijedan 386 milijuna kuna. Projekt izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima je multisektorski projekt koji je za glavni cilj imao poboljšanje sveukupne kvalitete života na otocima i stvaranje preduvjeta za održivi razvoj kako na malim i slabo naseljenim i udaljenim otocima tako i na većim i razvijenim otocima. Loši uvjeti života, odnosno glavni uočeni problemi na otocima jesu nepostojeća ili nedovoljno izgrađena vodoopskrba i odvodnja, neadekvatna skrb za starije, neadekvatni objekti zdravstvene zaštite te sustav obrazovanja neprilagođen specifičnostima otoka. Te probleme navedeni projekt tretira kroz srednje komponente i iznose. Prva komponenta je komunalna infrastruktura koja podrazumijeva vodoopskrbu 29 projekata na hrvatskim otocima koji obuhvaćaju više jedinica od jedne ili više jedinica lokane samouprave na otocima. Zatim 22 projekta odvodnje otpadnih voda sa ukupnim iznosom od 208 milijuna kuna. Zatim izgradnja objekata socijalne skrbi, dakle 9 projekata u ukupnom iznosu od 19,5 milijuna kuna. Zatim izgradnja 33 objekta zdravstvene skrbi domova zdravlja ili ambulanti u ukupnom iznosu od 29 milijuna kuna i 20 projekata škola, športskih dvorana u ukupnom iznosu od 59 milijuna kuna. Dakle ukupno je samim projektom C4 obuhvaćeno 113 projekata. Sam je projekt koncipiran na način da Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka bude nositelj projekta ali za određene komponente i njihovo provođenje odgovorna su resorna ministarstva i Hrvatske vode. i Hrvatske vode. U protekle dakle dvije godine za koje je izvješće podneseno, bilo je potrošeno otprilike polovina sredstava cjelokupnog zajma kojega je osigurala Razvojna banka Vijeća Europe. Pored tih sredstava dakle koja su osigurana zajmom Razvojne banke Vijeća Europe neposredno iz državnog proračuna, a preko Ministarstva mora, turizma i prometa i razvitka te dvije izvještajne godine uloženo je daljnjih 343 milijuna kuna i to u prvom redu na izgradnju 14 školskih športskih objekata i dvorana, dječjih vrtića, heliodroma, vodoopskrbnih sustava, sustava odvodnje otpadnih voda, elektrifikacije otoka, izgradnje nerazvrstanih cesta, poljskih i šumskih puteva, dakle svih onih komunalnih infrastrukturnih i društvenih objekata. Pored tih sredstava Ministarstva mora također su i Hrvatske ceste uložile oko 200 milijuna kuna u modernizaciju i održavanje državnih cesta na hrvatskim otocima. isto tako važna komponenta u razvoju otoka jesu potpore i subvencije posebno ne u cestovnom prijevozu i vodoopskrbi otočnih domaćinstava pitkom vodom. Za subvencije cestovnog prometa govorimo o pravu učenika, studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina da se po otoku i do prve stanice na kopnu voze besplatno i u te subvencije uloženo je oko 40 milijuna kuna. U dijelu koji se odnosi na vodoopskrbu otočnih domaćinstava putem autocisterni i vodonosaca za domaćinstva koja nisu spojena na vodoopskrbni sustav, omogućeno je da do 150 metara kubnih godišnje po domaćinstvu se subvencionira cijena i u tom smislu je uloženo oko 18 milijuna kuna. Četvrta važna komponenta razvoja je fiskalno jačanje jedinica lokalne samouprave na otocima kako bi iste, a imamo danas, mogu provoditi … /Ne razumije se./ … sredstvima pojedine projekte od razvoja od važnosti razvoja jedinica lokalne samouprave na hrvatskim otocima. Svim otočnim jedinicama lokalne samouprave otvorene su depozitni računi pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj sa kojih je u toku 2004. i 2005. godine povučeno oko 108 milijuna kuna za 79 pojedinačno potpisanih ugovora. Godišnji prihod svih otočnih jedinica lokalne samouprave po osnovi ustupljenih sredstava poreza na dohodak, kreće se oko 55 milijuna kuna. Danas ustupljena stopa poreza na dohodak temeljem izmjene i dopuna Zakona o financiranju lokalne samouprave uvećana je za 20 milijuna kuna godišnje, naime sada se neposredno jedinicama lokalne samouprave na otocima transferira 73% poreza na dohodak umjesto 59,6 koliko je to bilo prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Potpore gospodarstvu i o točnom stanovništvu ostvarivali su se putem dviju linija kredita i to iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka kroz projekt poticaj za uspjeh. Ukupno plasirana sredstva od 935 milijuna kuna pravnim i fizičkim osobama svjedoče o velikoj gospodarskoj aktivnosti na otocima u dvogodišnjem vremenu koja se prema podacima za 2006. godinu na otocima su se i nastavila. Ostala ulaganja drugih subjekata pojedinačno su navedena i opisana te su ista u velikoj mjeri doprinijela ukupnom razvoju hrvatskih otoka. Također dakle pored ovih aktivnosti Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka provodilo je i druge zakonodavne i planske aktivnosti u dijelu revitalizacije hrvatskih otoka pa je u tom smislu doneseno 25 programa održivog razvitka za otoke ili otočne skupine i 13 državnih programa koje su bile usklađene sa Zakonom o otocima. Također smo kroz 2005. godinu pripremili izmjenu i dopunu Zakona o otocima kojom je izmjenom uvedeno pravo prvokupa za male nenastanjene ili pojedine nastanjene hrvatske otoke i također ne manje važno, kroz 2005. godinu donesen je, pripremljen je Zakon o prijevozu u linijskom i povremeno obalnom pomorskom prijevozu koji bi također trebao doprinijeti kvalitetnijoj prometnoj povezanosti hrvatskih otoka. Sve zajedno dakle da zaključim, u dvije godine koje razdoblje ovo izvješće i obuhvaća, na hrvatske otoke neposredno iz državnog proračuna kroz ministarstva ili kroz cjelokupni javni sektor uloženo gotovo 3 milijarde kuna čime se naime može govoriti o jednom revitalizaciji hrvatskih otoka i kroz resornu upravu u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka praktično … /Ne razumije se./ … skrbi o životu na hrvatskim otocima. Hvala.

u 2004. i 2005. godini koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno članku 38. Zakona o otocima dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 30. studenoga 2006. godine. Odbor za turizam razmotrio je predmetno izvješće na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo i na temelju članka 69. kao matično radno tijelo u dijelu koji se odnosi na razvojne programe u turizmu od naročite važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. U navedenoj raspravi je dana potpora aktivnostima i povećanju ukupnih ulaganja u hrvatske otoke putem realizacije niza projekata javnih poduzeća i nadležnih ministarstava u namjeri uspostave boljih životnih uvjeta, kvalitetnije zdravstvene zaštite, bolje povezanosti i izgradnje odgovarajuće komunalne infrastrukture. Odbor je osobito dao potporu ostvarenju projekta izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, a koji financira Razvojna banka Vijeća Europe. Ovo je multisektorski projekt koji ima glavni cilj poboljšanje sveukupne kvalitete života na otocima i stvaranje preduvjeta za održivi razvoj. Posebice je važan za stvaranje pretpostavki za omogućavanje razvoja turizma. Posebno je zadovoljstvo iskazano glede dovršenja izrade državnih programa održivog razvitka otoka iz državnog programa razvitka otoka. Iz predmetnog izvješća proizlazi da je u razdoblju od 2004. do 2005. godine u provedbu pojedinih zadaća i obveza utvrđenih Zakonom o otocima uloženo je ukupno 2 milijarde 907 milijuna 209 tisuća 238,68 milijarde kuna proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba, a ovim su ulaganjima obuhvaćeni svi naseljeni hrvatski otoci. Također je dana potpora kreditiranju malog obiteljskog gospodarstva u turizmu u koje je projekte u posljednje 2 godine uloženo 129 milijuna kuna te predložio da se razmotri mogućnost oslobađanja ili umanjenja fiskalnih obaveza poduzetnika koji posluju na tim otocima. Evidentno je da su uloženi napori koji se poduzimaju radi stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život na otocima ali i za povećanje populacije da je potrebno donijeti mjere kojim bi se putem oslobađanja fiskalnih obveza poduzetnicima, da bi to rezultiralo boljom motivacijom stanovništva da živi i radi na otocima. U raspravi je istaknuto da veliki broj nositelja poslova razvoja otoka zahtjeva bolju koordinaciju čime bi ujedno trebalo osigurati usklađeni i ravnomjerniji razvoj hrvatskih otoka. Odbor smatra da će dugoročni uspjeh turizma ovisiti o sposobnosti o lokalnog, javnog i privatnog sektora da upravlja prostorom za turističke namjene, koristeći metode koje omogućavaju gospodarsku dobit, ali istodobno čuvaju prirodne rijetkosti i vrijednosti. Iz toga se razloga preporučuje predlagatelju da poduzme aktivnosti na izgradnji modela održivog razvoja turizma na otocima s time da se u prvom redu analizira prihvatni kapacitet hrvatskih otoka kako bi se temeljem tih analiza mogle odrediti kvantitativne smjernice na kojima treba temeljiti buduće odluke u svezi s turizmom. U raspravi je također istaknuto da postojeće luke i lučice na otocima ne bi trebalo davati u koncesiju već iste obnoviti s time da budu od korist stanovnicima otoka. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizma većinom glasova, 8 glasova za i 1 glasom protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru: Prihvaća se izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima za 2004. i i 2005. godinu. I dva, primjedbe i prijedlozi iz rasprave upućuju se predlagatelju zbog poboljšanja svojih programskih aktivnosti. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, pomoćniče ministra. Upravo je izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2004. i 2005. godini završetak jednog sustavnog oblikovanja, želje da se ravnomjerno razvija svaki dio Hrvatske države, a posebno otoci, obzirom na njihov status, zemljopisni položaj i demografska kretanja. Upravo se i navršava 10 godina od donošenja Nacionalnog programa razvitka otoka što je bio početak jednog sustavnog rješavanja zadatka koji je pred svima nama i i koji je bilo potrebno doista napraviti na jedan moderan i suvremen način. Drago mi je što je među autorima i danas ovdje gospodin Širac, tadašnji ministar, što je, što su detektirani upravo oni problemi koji život znače otočanima. Nije bilo puno uzora na svijetu da bi se moglo kopirati one države koje u svojem sastavu imaju otoke, već se krenulo za izradom Nacionalnog programa koji će se temeljiti na izvorno hrvatskom identitetu izbjegavajući ne kritičko rekopiranje tuđih iskustava. Oslonilo se u prvom redu na hrvatsku tradiciju, kulturu i znanost koje su prebrodile teške ratne godine i u kojima je isticanje hrvatstva hrvatstva bilo zazorno kad se zatjerala svaka spoznaja o vrijednosti vlastite hrvatske baštine. Cilj je upravo razvojnog projekta odrediti mjesto Hrvatske u Europi i svijetu, realno procijeniti njezine vrijednosti i mogućnosti te utjecati na svijest svakog pojedinca koji bi spoznao posebnosti svoje zemlje i naroda, ali i stoljetnu isprepletenost hrvatske kulture i znanosti sa svjetskom. To je bitan preduvjet njezina održivog razvitka koji je jedini pravi put u budućnost. Naravno da je i obveza da je i obveza izvijestiti Hrvatski sabor o učincima provedbe zakona jedna od doista temeljnih sustavnih pristupa. 99. donesen je Zakon o otocima sa brojnim kasnijim izmjenama i dopunama. Često se je vrludalo u strukturiranju tko će i na koji način voditi otočni razvitak. Pa tako je u prethodnoj Vladi uprava za otočni razvitak dobila i područni razvitak, dok se eto, sada se je Uprava za otoke osamostalila jednim pravim preustrojem. Tako da konačno može se kazati, to je jedno otočno ministarstvo koje skrbi upravo o najvažnijim stvarima. za ponoviti je da prema podacima Hidrografskog instituta Split ima tisuću 246 otoka i to 79 otoka, 525 otočića, 642 hridi i grebena. Još o podacima koje je obradio Ivan Lajić u svom sastavu otočnog stanovništva bilježi, otoci bilježi stalni demografski pad. Na kraju, o podacima iz 1991. godine ono ima 124 tisuće 870 stanovnika. Kako i na koji način zadržati stanovnike na otoku, kako i na koji način zaposliti, kako i na koji način razvijati otočno gospodarstvo upravo je bio temeljni cilj kako bi se ujednačio razvoj pojedinog područja Republike Hrvatske s njezinim ostalim područjima. upravo daljnji sustavni korak jeste da se izrađuju državni programi, također i programi održivog razvitka pa je sve sublimirano upravo u projekt projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima koji je i dobio prolaz u razvojnoj banci Vijeća Europe. Upravo su to temeljne odrednice na koji način se može doista realizirati investicije otočnu, prometnu, komunalnu i društvenu infrastrukturu, a sve kako bi se proveo na pravi način Zakon o otocima. Komunalna infrastruktura u prvom redu kaže nam kako i na koji način opskrbiti vodom sva naselja na pojedinim otocima i odrediti prioritet na koji način će se to rješavati. Također i odvodnju, a smisao je odvodnje ne samo smanjivanje zagađivanja okoliša reguliranjem ispuštanja otpadnih voda, nego i zaštita, temeljita zaštita okoliša kako bi se i hrvatski turizam mogao i dalje nesmetano razvijati upravo najbitnijem sastojku ekološki čistoj prirodi, nezagađenim otočnim proizvodima i vrhunskom proizvodnjom vina i to upravo crnih vina. Socijalna skrb na otocima kako i na koji način poboljšati postojeću infrastrukturu u domovima za starije i nemoćne osobe i kako uvesti izvaninstitucionalni oblik skrbi. Naravno još i dan danas nismo postigli onaj zadovoljavajući stupanj pa primjerice na Braču ima nekoliko staračkih domova, na Visu također, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji recimo na otoku Hvaru uopće nema ni jedan starački dom i u ovom trenutku lista čekanja na starački dom u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima oko tisuću i 120 onih koji čekaju odlazak u starački dom izvan mjesta svoga stanovanja. Unapređivanje zdravstvene zaštite dobilo je i svoj jedan sustavnu krunu upravo u knjizi poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima, i ona slavi 10 godina upravo '97. Ondašnji ministar Andrija Hebrang sa suradnicima dr. Mladenom Smoljanovićem iz Splitsko-dalmatinske županije i ostali suradnici upravo su detektirali na koji način se može i mora približiti i osigurati zdravstvena zaštita na hrvatskim otocima. Reći ću samo podatke neke koji su najvažniji za istaknuti da upravo tada zacrtan put poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite danas bilježi upravo dovršetak ambulante ili doma zdravlja bi rekao na otoku Visu koji je vrijedan preko 10 milijuna kuna, na otoku Hvaru u Jelsi vrijedan više od 19 milijuna kuna, na Šolti upravo se počinje izgraditi jer su tek nedavno dobivene lokacijske i građevinske dozvole. Vjerujem da će to biti jedan pravi put upravo na kakav način opremiti te zdravstvene objekte neophodnom medicinskom opremom kako bi se omogućila jedna sigurnost i kod djece i kod najstarijih koji su stanovnici tih otoka. Nije se zanemarilo ni unapređivanje obrazovnog procesa na ni onim udaljenim i slabo naseljenim otocima, ali čini mi se da je upravo najveći i najglavniji problem kako osigurati kvalitetno osnovno i srednje školstvo na na naseljenijim otocima kako bi doista ostvarili onu pretpostavku jer tko završi srednju školu na otocima on će i zasigurno i ako ide studirati nakon studija se vratiti na svoj otok. Vrijedan upravo pristup jest na koji način kombinirati domaća sredstva sa sredstvima stranih banaka, a to je upravo izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture. Ono što je također aktualno, a za svaku pohvalu jeste na koji način rješavati otpad na otocima i upravo takvim rješavanjem gotovo će biti sanirana sva ne samo legalna, nego ona divlja smetlišta jer bi se otpad odvozio sa otoka i u Centru za gospodarenje na kopnu bi se rješavao na jedan najekonomičniji i najbolji način. U svrhu koordinacije poslova i zadaća koje su definirane u Zakonu o otocima uprava za otoke inicirala i sudjelovala u osnivanju Povjerenstva za nadziranje, upravljanje otočni razvitak, razvitkom priobalno-otočnim županijama. U tu svrhu su osnovani 7 povjerenstava koji su svojim dosadašnjim radom donijeli učinkovitijem rješenju, jer ništa se neće samo od sebe događati ukoliko nema temeljitog nadzora. Također jedan temeljit pristup jest u sustavnom rješavanju jest i formiranje otočnog vijeća koje je savjetodavno tijelo ministra, ali koje upravo sa svojim čestim sjednicama otočnog vijeća koji se održavaju upravo na otocima doprinosi i izgradnji te društvene infrastrukture nužno potrebne kako bi otočno stanovništvo osjetilo da nisu zaboravljeni ni od državnih institucija, ni od hrvatske Vlade, ni od Hrvatskog sabora. Ono broji 30 članova od pojedinih općina, gradova, županija i Hrvatskog sabora. Ono što je problem najveći i broj jedan, ako i ne mogu otočani sami riješiti jest upravo poboljšanje prometnog povezivanja otoka s kopnom, otoka međusobno i unutar otoka. Nije bilo za vjerovati da će se doista ostvariti subvencioniranje javnog otočnog cestovnog prijevoza, da će na taj način biti utrošeno gotovo 40 milijuna kuna, a isto tako kad se je promoviralo subvencioniranje cijene karata u javnom otočnom pomorskom prijevozu kao i brodske linije za otoke, primjerice Krapan i Šoltu nije se moglo vjerovati da će se to doista i ostvariti. Upravo takvim sustavnim pristupom i povezivanjem to se je i dogodilo. No, ne možemo smetnuti s uma ni ostale ostale pristupe pa tako i osnivanja agencije koja upravo sve linije za otoke koje povezuju kopno s otokom i otoke međusobno dužnost je provesti natječaje i to sjedišta agencije je decentralizirano, nije sve smješteno u glavnom gradu već je smješteno u jednom županijskom centru, primjerice Splitu. Sve to približava i državnu administraciju onima kojima je to i namijenjeno. Također ovim učincima dotaknuta je svaki segment, a aktualna nautička, nautička, ja bih rekao ifurija ograničila se na način da najprije se razvijaju i obnavljaju stare napuštene luke i lučice koje se mogu malim troškovima staviti u funkciju nautičkog turizma kako bi se na jedan najučinkovitiji način moglo omogućiti priključak vode i struje, odvoženje smeća, ali kako bi se i zaštitilo upravo domicijelno stanovništvo da može svoje brodove i dalje sidriti kao i do sada, a samo dio luka dati u koncesiju kako bi se na neki način i samo financirala upravo za razvoj nautičkog turizma. Tu treba čim prije dovršiti studiju kako bi se ograničilo broj brodova jer svake godine ih je sve više. Primjerice, ne može se dozvoliti da u hrvatskom Jadranu uđe toliko brodova koji će ga zagađivat, koji će smanjit njegovu sigurnost u plovidbi a svakako nam neka bude uzor. I primjerice Bodensko jezero gdje ne možete kupit brod ukoliko niste dokazali da imate siguran vez i da je netko od postojećeg postojećeg vlasnika brodova taj brod otuđio negdje i ne sidri ga više na Bodenskom jezeru. Vjerujem da će biti još uvijek poticaja i za daljnja, brža i konkretnija prometna povezivanja, primjerice noćna putovanja koja su uvedena od 20. travnja 2006., tako da je moguće iz otočnih mjesta ići ne samo na utakmicu već i na kazališnu predstavu ili jednostavno ići na izlet u glavne centre na kopunu, kako bi se mogli isti dan i vratiti. Vjerujem da na tome nećemo stati i da će upravo hrvatska Vlada i dalje razvijati sve segmente kako bi život na otocima bio moguć, kako bi se na otocima ostalo živjeti i raditi i kako bi se povećanjem ukupnih ulaganja u hrvatske otoke kroz ulaganja u brojne projekte javnih poduzeća i svih ministarstava učinio veliki iskorak u želji da otočani na hrvatskim otocima žive i bolje. Svaka kuna uložena u hrvatske otoke, otočani to vraćaju na dvostruki način.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Na početku kažem da odmah da će klub SDP-a podržati ovo izvješće. No, dozvolite mi da u ime kluba i kao zastupnik koji stalno živi na otoku i koji na svojoj koži doživljava sve dobrobiti i posljedice Zakona o otocima o ovom izvješću kažem nekoliko riječi. Naime, kao što je na početku rečeno površina svih hrvatskih otoka obuhvaća 3 tisuće 259 kilometara kvadratnih ili 5,8% površine ukupnog kopna Republike Hrvatske i na njima živi oko 15 tisuća stanovnika, što iznosi da se malo poigramo brojkama otprilike 2,5% stanovništva a po ovoj tablici koja je ovdje iznesena u dvije godine uloženo je cca. 3 milijarde odnosno 2 milijarde i 900 milijuna kuna ili godišnje milijardu i pol ili to je negdje cca. 1,5% državnog proračuna. Znači već i u tom dijelu postoji određene disproporcija ovaj u ovom izvješću izneseno je puno dobrih stvari. Međutim, ja ću nakon što letimice prođem kroz ovo izvješće reći o onome, zapravo nešto o onome što ovdje ne piše. Na početku odmah htio bi se samo malo kratko osvrnuti na ovu tablicu u kojoj je prikazano dakle, ulaganje po razno-raznim osnovima u hrvatske otoke i iznosi 2 milijarde i 900 kuna u dvije godine. Međutim, ona je tehnički nekorektno napravljena jer u ovoj tablici zbrajaju se sredstva potpore, sredstva garancija i sredstva kredita. Dakle, to su 3 kune koje nemaju isti, na njih bi trebalo naći jedan isti zajednički nazivnik i onda bi to bilo matematički korektno napisano. No, to u suštini možda nije toliko ni važno jer ali čisto radi točnosti naglašavam tu činjenicu. Međutim, u ovoj tablici i dalje kroz tekst pojedinačno se objašnjavaju pojedine stavke u ovome izvješću pa bih ja, dozvolite mi da ja komentiram neke. Naime, po nama u klubu i po meni osobno najbolji efekat do sada je postignut na temelju na temelju naputka o načinu i uvjetima korištenja dijela poreza na dohodak a ustupljenog općinama i gradovima na otocima doneseno 2001. i 2003. godine kojim se dio poreza na dohodak direktno ustupljuje općinama i gradovima na otocima. I on po meni on je, to je zapravo konkretna, vrlo konkretna mjera koja daje tim otočkim općinama i gradovima najbolje rezultate i po toj osnovi evo ovdje je, ovdje se spominju u izvješću do 2006. godine je prikupljeno cca. nešto preko 200 milijardi kuna, dakle ispričavam se 200 milijuna kuna što je za je za fiskalne potencijale otočkih gradova i općina vrlo važno. Međutim, tu se postavlja jedno drugo pitanje. Vidimo da utrošak tih sredstava je značajno manji odnosno negdje na razini 50% što postavlja se pitanje kakve su, zapravo kakve su vlasti da se tako izrazim na tim, u tim otočkim sredinama koje ne uspiju potrošiti novac koji mi kontinuirano dolazi na proračun. bi trebalo, državne vlasti bi trebala biti veća i da se na neki način pritišće odnosno stimulira te lokalne uprave da bolje troše novac koji im dolazi po osnovi ove uredbe. izmjenama zakona odnosno temeljem članka 26. donesena je uredba o uvjetima i kriterijima i visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta kojim se stimuliraju poduzetnici koji zapošljavaju na otocima da se, stimulira se zapošljavanje na otocima. Ovdje nažalost vidimo vrlo loše rezultate te mjere i tu bih ja sugerirao da se na tome malo i na promotivnom dijelu možda i na regulativnom dijelu proradi da se zapravo više ti poduzetnici sa otoka javljaju na ova sredstva koja su u svakom slučaju na raspolaganju. Ja bih kao otočanin posebno pohvalio mjeru, a to je uvođenje noćnih linija. Osobno sam korisnik jako često te linije i znam što ona znači i veseli me da je, da je na temelju mnogobrojnih i ovdje u Saboru izrečenih mjera, iznesenih argumenata i diskusija ipak evo došlo do toga i mislim da u tom dijelu ima još prostora da se te, ta prometna povezanost popravi.

navedena su sredstva koja su po toj osnovi uložena u otočke sredine i ukupno evo u dvije godine 9,9 milijuna kuna što je zapravo ključ odnosno ta cifra je ključ svega. Na otocima nije dovoljno samo lijepo živjeti. Na otocima se mora nešto raditi. I mene zapravo ova, ova brojka jako ražalošćuje jer i ona, iz nje proizlazi to da se zapravo u poticanje razvoja gospodarstva ulaže nedovoljno. I, i tu je zapravo ključ svega. Ukoliko mi na otocima ne budemo imali šta raditi otoci će se napuštati. Odnosno oni će postajati ili starački domovi ili će postati isključivo ljetovališta za neke turiste. Znači ključ svega je, pored jasno svih ovih drugih mjera koje mora se gledati kompleksno u cjelini, ali ključ svega je gospodarstvo i radna mjesta. Jer ukoliko toga nema ukoliko toga nema sa otoka će ljudi nepovratno odlaziti odnosno dolaziti će starija populacija da provede zadnje umirovljeničke dane na otocima a to sigurno ne obećava neku demografsku ekspanziju. Pa evo dalje imamo na stranici, sljedećoj stranici odnosno 20. Ministarstvo poljoprivrede i vodnog gospodarstva, poticanje u dvogodišnjem razdoblju ulaganja u potpore za nabavu ribarskih plovila. Pa evo imamo tu cifru. To je 3 milijuna i 899 tisuća kuna. To vam otprilike je vrijednost jednog osrednjeg, osrednjeg ribarskog borda. Dakle u dvije godine je Ministarstvo poljoprivrede subvencioniralo nabavku jednog osrednjeg ribarskog broda. Znači to je ono cijelo vrijeme naglašavam gospodarstvo, ulaganje u gospodarstvo bez obzira na lijepe učinke u prometu, u toj društvenoj i komunalnoj infrastrukturi. Međutim ključ života na otocima je ulaganje, poticanje razvoja gospodarstva. Dalje. Ministarstvo kulture. Tu je navedena cifra od, po razno raznim osnovama cirka 30 milijuna kuna. Međutim ja bih htio tu naglasiti jednu žalosnu, jednu činjenicu koja me posebno žalosti a to je, evo medijski dosta eksponiran onaj kip atlete koji je nađen blizu otoka Lošinja i za kojih, i za

Taj kip koji je jedinstven, jedan od 8 takvih nađenih u svijetu. On predstavlja ne kulturnu i povijesnu vrijednost. On predstavlja gospodarsku vrijednost. Jer kad bi on bio smješten tamo gdje je nađen na otoku Lošinju onda bi ljudi dolazili tamo tokom cijele godine. Imali bi razlog dolaska na taj otok i to je zapravo gospodarska aktivnost na Lošinju. I ja se zalažem da upravo, obzirom da postoji od lokalne zajednice dakle od grada Lošinja volja, konkretno izražena kroz osiguranje kvalitetne zgrade da se on smjesti tamo. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja evo tu je jedna po meni vrlo skromna cifra od 125 tisuća kuna za izradu prostornih planova. Evo u tom grmu leži zec. Dakle prostorni planovi su temeljni dokumenti, temeljni dokumenti koje neka lokalna sredina može donijeti i osim toga na otocima je posebno važna ta obalna crta odnosno javno pomorsko dobro. I sada država iako je to, znamo da je to obaveza jedinica lokalne samouprave. Ali međutim država u smislu razvoja, u smislu osiguranja neke budućnosti treba imati više sluha za izradu prostornih planova. I jasno snimanje i utvrđivanje granice pomorskog dobra jer bez toga nema nikakve gradnje na otocima. Posebno smo mi hendikepirani na otocima ovom Uredbom o zaštićenom obalnom pojasu koji je po jednoj strani, štiti prostor. Međutim po drugoj strani on blokira kompletnu gradnju dok se ne donesu prostorni planovi. Ne usklade sa tom uredbom. Dok se ne snimi pomorsko dobro i tako tu sigurno ima prostora da se dosta napravi. U Ministarstvu pravosuđa evo u dvije godine 723 tisuće kuna, evo toliko je grad Rab uložio u obnovu zgrade suda na otoku Rabu. po nekim prijedlozima koji kolaju u javnosti se sudovi na otocima ukinuli. Ja vas molim gospodine državni tajniče i kolegice i kolege da o tome vodimo računa jer ja ne vjerujem, ja ne vjerujem da bi bila dobra situacija kad bi mi ukinuli Općinski sud u Rabu, Lošinju, Krku, Hvaru, Braču i da se to preseli na kopno. ta tendencija je ovaj prijedlog kojega sam ja imao prilike vidjeti. Ide u tom pravcu i ja vas molim da o tome vodimo računa. Na stranici 23. evo i Hrvatska pošta se spominje koja je uložila dva milijuna kuna u dvije godine. I evo ja sa svog iskustva govorim Hrvatska pošta je i ukinula neke poštanske urede koji u postupku racionalizacije tih poštanskih ureda ukidaju se i to nije dobro. Jer gledajte. Postoji po jednoj strani, po dakle silne ove mjere koje se, kojima se pokušava popraviti život na otocima a po drugoj strani imamo u postupku racionalizacije uprave, državne uprave itd. Pa npr. centri za motrenje se ukidaju na otocima, poštanski uredi, uredi obrane, banke ukidaju, banke se ukidaju, neke banke, one su nažalost privatne, evo, pa centri za socijalnu skrb nam se sele na kopno. I da ne govorimo što se može dogoditi sa sudovima. I na takav način umjesto da potičemo zapošljavanje tu je evo ja sam sad nabrojio na primjeru otoka Raba recimo jedno 30 radnih mjesta je po ovoj osnovi ukinuto. Dakle 30 stalnih radnih mjesta. Vi ne možete nikakvu perspektivu na otoku ukoliko nemate šta raditi. I tim više su radna mjesta, pogotovo u upravi, državnoj upravi, u razno raznim tijelima važnija, odnosno da, nego možda negdje drugdje. I na kraju dozvolite mi, država mora svakako više voditi računa, odnosno poticati mjerama razvoj razvoj gospodarstva u smislu otkupa poljoprivrednih proizvoda, ulja, smokava, vina, bilja, zatim otkup ribe i prerada ribe. Pa na kraju, na samom kraju dozvolite mi samo jedno malo, jednu malu paralelu. Kad ja razgovaram sa svojim starijima na otocima one su svi na neki način sa nostalgijom prisjećaju Austro-ugarske koja je izgradila gotovo, dozvolite mi samo jednu rečenicu, koja je gotovo svu lučku infrastrukturu izgradila na otocima, gotovo sve svjetionike, a da ne govorimo da je krajem svoje vladavine koncem 19. i početkom 20. stoljeća počela razvijati turizam na našim otocima, odnosno na priobalnim mjestima. Socijalistička Jugoslavija je razvijala ribarske zadruge, gradila škole, gradila tvornice za preradu ribe i jasno počeo se turizam razvijati u drugoj polovici 20. stoljeća. Pa ja bih, nemojte me krivo shvatiti, ali ja mislim da iz svega ovoga pomalo možemo izvući ono što vrijedi, ono što je najbolje i zapravo implementirati u mjere i ovaj zakon da život na otocima ostaje, a on će ostati pored svih ovih mjera, a to je promet socijalna politika, zdravstvo itd. ali prije svega radna mjesta. Bez toga života na otocima nema. A uostalom to je i u drugim mjestima, drugim krajevima, ne samo na otocima. Hvala lijepa.

Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Veseli nas podatak da je u protekle dvije godine iz državnog proračuna i sredstava pravnih osoba uloženo tisuće i 238 kuna. Od toga najviše iz Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka tisuća i 413 kuna. I putem potpora kreditiranja istog ministarstva dodatnih 129 milijuna što predstavlja ukupno 41,41%. Zatim HABOR 805 milijuna 260 tisuća 497 tisuća kuna ili 20,70%. 20,70%. Te ostatak uloženih sredstava je ostvaren putem preostalih 19 subjekata sudionika provedbe Zakona o otocima. Navedeno povećanje je nastavak na trend koji je ustanovila i protekla Vlada, posebno njezino Ministarstvo javnih radova i tadašnja Uprava za otoke koja je prije par godina također ovome Visokome domu predala prvo Izvješće o provedbi Zakona o otocima. Ako znamo da je 2000. godine bilo svega 100 milijuna kuna za otoke ona vidimo da je ovo nastavak, trend koji nas sve skupa zadovoljava i mislim da ide u pravom smjeru. Čitajući stranicu 9. ovog Izvješća svjesni smo činjenice da je izrada Programa održivog razvitka otoka i njih 25 izrada državnih Programa razvitka otoka njih 11 veoma složen i kompliciran posao i da će još proći vremena dok se isti usvoje. Čitajući Zakon o otocima jasno je da su isti programi gotovi da bi se mogao donositi otočni godišnji program po kojima bi jasno svaka jedinica lokalne samouprave na otocima imala jasan uvid u sve aktivnosti koje će se u svakoj godini događati na njihovom području od strane svih čimbenika zaduženih za provedbu Zakona o otocima. Posebno bih htio naglasiti Otočko vijeće koje je napravljeno. Imamo po tri člana iz svake županije uz more. Da bi ti članovi Otočkog vijeća gospodine državni tajniče trebali jedan put godišnje imati zadatak da obiđu svaki mjesni odbor na otocima da ih upoznaju sa programom rada kako pomoći ljudima, da popričaju s njima da se, da kompletne podatke ima na uvid ministar i svi ljudi koji rade u Otočkom vijeću. Mislim da je to jako bitna spona koja danas možda ne funkcionira najbolje. Ovo nije neka kritika u lošem smislu nego pokušavam ukazati na neke nedostatke koje dobijamo sa terena i ja osobno imam saznanja o njima. Kako još jedan put naglašavamo da uvažamo razloge zbog kojih kasni donošenje Programa svih vrsta i javno podržavamo napore svih institucija, a posebno Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka koji rezultiraju sve većom potporom u izgradnji otočne infrastrukture i podizanju standarda otočnog stanovništva i razvoju otočnog gospodarstva. Moramo naglasiti ali ne slučajno niti bezazlenu zamjerku u ovom Izvješću. Očito je da aktualna politika je svjesno sakrila ili nesvjesno podatke o ulaganju u svaku pojedinačnu lokalnu samoupravu, znači općinu ili grad. Mi smo dobili Izvješće o otocima u kompletu. Mislim da trebamo znati, mi ovdje u ovom Saboru, a i šire, koji to gradovi, koje općine nisu uspostavile dovoljnu suradnju sa Otočkim vijećem i ministarstvima i/ili izražavaju nebrigu za otoke i otočno stanovništvo. Mislim da je to vrlo bitna zamjerka ovom Izvješću na koju upozoravam. Odmah će se vidjeti da su neki bili u većoj milosti, a neki u manjoj. Npr. neke općine po Korčuli, a vjerojatno ni Rab nije prošao loše svjesni smo da se uvijek može prihvatiti da neka općina i grad mogu dobiti i veća sredstva ako se radi o važnom projektu od interesa za otok i za županiju pa se to može i dodatno obrazložiti. Mi saborski zastupnici tako i građani imamo pravo znati gdje se ovoliki novac potroši u smislu projekata konkretnim imenom, a ne općenito aktivnosti za konkretni otok. Mislim da bi dopuna ovom izvješću bar onih koji smo zainteresirani bila i mislimo da je najbolji način davanje izvješća ovom Domu što se tiče učinaka sve ih podržavamo i unaprijed podržavamo još veće i intenzivnije zahvate u razvoju otoka jer to je područje koje vraća državi i lokalnoj i regionalnoj samoupravi i putem raznih poreza, posebno PDV-a, poreza na nekretnine i dohodak. Također nas raduje činjenica da se započelo s potporom s poslodavcima i da se subvenciju u cestovnom i pomorskom prometu sve više uvode te se nadamo da će Vlada učiniti sve da se da se dodatno pojeftini prijevoz trajektom i za ostale građane i samo jeftiniji prijevoz trajektom dovodi ljude, a tako i kapital na otoke. Moram napomenuti što se tiče projekata ribarskih luka, veletržnica ribe i školjaka, obalna straža da po tom pitanju ili nije dovoljno ili nije u ovom izvješću to prikazano. Isto tako moram napomenuti da mnoge delegacije ljeti vole obilaziti otoke, a zimi od njih ni traga ni glasa. Ja bih gospodo iz ministarstva pokušao večeras ovdje vama predložiti jedan ajmo ga nazvati pilot projekt da otoci koji su bliže kopnu da se pokuša bez trajekata, bez nekih velikih sredstava omogućiti tim ljudima da imaju brz i češći povezanost sa otocima, da kopnom. Zašto? Imamo otoke u mojoj blizini gdje ja živim Prvić i Vrgadu mislim da bi sa manjim brodovima, manjih kapaciteta, a bržim omogućili tim ljudima ne samo život na otoku nego i povratak mnogih ljudi mladih koji žele živjeti na otoku. Vi znate da ima puno otočana koji su kao podstanari zbog radnog mjesta ili djece koji se školuju u srednjim školama na fakultetima žive kao podstanari, a imaju krasne kuće na otocima. Mislim da to otoci ne zaslužuju, a ni ljudi koji žive na njima. I na kraju što je kolega ispred mene rekao, mislim da država i pored ovog velikog pomaka koji svakako podržavamo i pozdravljamo, država još ni približno ne radi koliko bi trebala za otoke ako znamo da od cirka 2 i pol do stanovnika Republike Hrvatske živi na otocima, a vraća im se svega 1 i pol posto iz proračuna, Dobro, ja, to je moje mišljenje i mislim da sam potpuno u pravu, a vi recite u svojem obrazloženju drugačije. Ovaj izvještaj podržavamo i želimo da za otoke svaku godinu bude sve više izdvojeno sredstava i novaca, da na otocima bude mladosti i radnih mjesta i života. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite.

Evo u ove kasne sate raspravljamo o jednoj temi koja naravno za nju nikad nije ni prerano ni prekasno. Ona će i one iza nas dočekati. U kakvom stanju to ćemo vidjeti. Jedan, čitao sam baš jedan članak jedan uvaženi diplomirani inženjer arhitekture mlađe generacije je napisao da je prostor naše najveće blago i to je vjerovatno načelno točna konstatacija, međutim to blago i nije neko veliko blago ako na njemu nema ljudi to blago je ustvari i došlo tu i našlo se recimo u hrvatskim posjedima zato što je tu bilo ljudi koji su ga na neki način oplemenili i stvorili. Prema tome, temeljna bitka koja naravno dominira i u ovom izvješću kakvi kakvi su učinci provedbe zakona 2004. i 2005. se želi naprosto natjecati, boriti sa činjenicom da je konačni cilj da na otocima ima ljudi koji žive, rade i ostaju to i djece koja se rađaju kao rezultat tog sklada. Na žalost ne možemo kazati da možemo biti zadovoljni sa tom možda ne ni konstatacijom, nego činjenicom. Naravno ne može se to promijeniti u kratkom vremenu. od velikog egzodusa koji je bio negdje 50-tih godina najveća populacija ja mislim da je bila '21. godine na otocima, onda se selektivno manji i srednji otoci gotovo nestaju sa popisa da ima na njih stanovništva i 50-te taj veliki egzodus, ta slika tadašnjih odnosa se lagano popravlja, ali naravno ne sa onom dinamikom koju bi mi svi skupa željeli. Presudna činjenica u tome evidentno je opstanak, radno mjesto, kvaliteta života i naravno nametnuti ili dostignuta razina življenja standarda na kopnu. Naime, u doba kad je bila velika populacija na otocima tada su jasno i odnosi bili drukčiji i u smislu komunikacije i povezanosti, izobrazbe i svega skupa tako da je teško uspoređivati ta dva vremena. Ono što možemo uspoređivati je činjenica da prema svim projekcijama iduće desetljeće će pripadati mediteranu, moru i kopnu. Znači jedna ogromna populacija će sa kontinentalnog dijela evidentno krenuti prema moru. To se osjeća u ovom momentu ako gledate kako izgledaju te kapitalne dionice nekretnina na Jadranu, na otocima. One imaju jedan rastući karakter. Prema tome, očekuje nas jedna ekspanzija koju mi zaustaviti ne možemo. Znači mi se samo možemo pripremiti da se vratim na ono da je prostor naše najveće blago, da ga pokušamo čim je kvalitetnije zaštititi i pripremiti se za ono što definitivno u nekoj, u svakoj slobodnoj tržišnoj utakmici svakog očekuje, a to je utakmica u kojoj su pravila napisana temeljem tržišnih načela. Ona su za nas nekad neprihvatljiva jer su ponekad gruba, jer nismo ravnopravni takmaci, ali ako se pripremimo onda možemo se i ravnopravno nositi u nekoj u nekoj bliskoj, neću kazati čak ni dalekoj budućnosti, nego bliskoj budućnosti u kojoj nas očekuju na neki način izazovi, izazovi koji su definitivno ovaj prostor koji je najvrjedniji dovesti pod veliku kušnju. Prema tome, dobro je, 2 su činjenice dobre. Dobre su činjenice da se kroz infrastrukturu na otocima stvaraju motivi i pretpostavke gospodarskog boravka na tim prostorima. Ja sam, bez obzira na kritike, bio jesam i ostajem kod činjenice da unatoč ovim dobrim mjerama, poticajima koji daju rezultate, ulaganjima u infrastrukturu, ulaganjima u obiteljska gospodarstva koja su vidljivi svaki dan, njih se ne može negirati. Činjenici da određene tradicionalne poljoprivredne kulture su dosegle svoje vrijedonosne pozicije, da su postale marke od kojih se može živiti. Od vina preko maslinova ulja i drugih naših poljoprivrednih artikala koji pomalo nalažu svoje mjesto. No bojim se da sve to skupa neće biti dostatno da se vrati i ona razina zaposlenosti koja je nužna u jednom takvom širokom okruženju, a govorimo o prostoru koji čini 1/3 Hrvatske. Hrvatske. 1/3 Hrvatske je prostor o kome govorimo, o kome se podnosi izvješće bez još snažnijeg i dinamičnijeg, neću kazati uplitanja, ali sudjelovanja središnje države u tome. Ja znam da je nepopularno kazati da ćete jedan segment hrvatskog društva nagraditi ili osloboditi određenih određenih fiskalnih obaveza, da ćete jedan dio prostora radi zaštite vlastitih, nacionalnih interesa, a ne da bite s time stvorili mogućnost nekome izvani da dođe na taj prostor i da se, što bi se reklo, obogati. Ne, suprotno. Da bite domaće stanovništvo motiviralo da ostane tu i da pokuša stvoriti određene proizvodne kapacitete, uslužne kapacitete u ovisnosti o tome što smo u programu mjera namijenili za pojedino područje. Mislim da se bez uplitanja države ne može povratiti potrebna razina zaposlenosti, stvaranja i otvaranja novih radnih mjesta. Pa u konačnici ni populacijskog procesa bez snažnijeg poticanja države. Država potiče sada u značajnoj mjeri, ali fiskalna politika bi trebala na određeni način, ne remeteći neke u Europskoj uniji, pokušati tu dominantno staviti svoj pečat. Jer i nije baš toliko nepoznato da i zemlje Europske unije koriste razno razne prelongative kada žele određeno svoje posjede, otočje posebno zaštititi, dajući im posebnu fiskalnu karakteristiku, ali i potičući određene discipline djelatnosti koje se tamo događaju. Prema tome, to nije ništa usamljeno. Ono što je vrlo bitno po meni kod ovog izvješća da bi trebalo tražiti čim veću veću mogućnost da se upravo prostorni planovi koji su u ovom momentu u dobroj mjeri doneseni u većini jedinica lokalne samouprave, međutim, onaj otočni prostor koji pripada tim mjestima i naseljima vrlo često nije obuhvaćen u tome. A taj prostor je ustvari u svojoj karakteristici možda najkvalitetniji. I prostornim planovima nižeg i višeg reda treba definirati upravo taj međuprostor koji na kraju se negdje ostao izgubljen. On se nalazi u županijskim planovima ali oni nisu dostatni za njihovu valorizaciju a ne sprječavaju na kvalitetan način u smislu zabrane korištenje tog prostora. Prema tome, mislim da bi trebalo dodatna sredstva ako je to moguće u idućim godinama osigurati upravo sa kvalitetnije prostorno reguliranje tog prostora na jednoj strani. I na drugoj strani da bi upravo ova studija koja je i naručena od strane ministarstva o nautičkom turizmu napokon trebala njega pozicionirati da vidimo šta je to nautički turizam, koliko mi možemo primiti brodova, kakvih brodova, po kojim uvjetima u strategiji da točno definiramo prostor Jadrana kao ograničeni prostor jer on to jeste. I koja ograničenja u tom smislu trebaju biti uzeta u obzir kad se govori o novim vezovima, vezovima, novim lučicama, novim marinama. Ja ne držim da je to zabranjena tema, ja mislim da ima prostora samo ima prostora za razumno djelovanje. Ali prije toga moramo imati jedan dokument koji će biti strateški, koji će biti prihvatljiv za svih nas da na osnovu tog dokumenta možemo donositi pravovaljane odluke gdje, što i kako. Naravno, ta strategija bi trebala imati nešto trajniji karakter nego što su imale razno razne strategije i projekcije koje su od 90-ih na ovamo vučene. Svaki ministar je ovako imao jednu svoju kategoriju kategoriju koju je imao omiljenu kad je bio u pitanju nautički turizam ili razvoj turizma na otocima i priobalnom dijelu. Mislim da to nije dobro, mislim da treba uistinu doći do jedne, do jednog ozbiljnog materijala. Ovaj materijal koji je rađen pod pokroviteljskog Hrvatskog hidrografskog zavoda mislim, iz Splita, je okupio dovoljan broj respektabilnih stručnjaka. Javna rasprava o njemu ne znam da li je bila ali mislim da je treba upriličiti i to upravo kako je on to kazao u 3 dijela Jadrana. Da svatko čuje, da svatko vidi, da svatko da primjedbu i mislim da se tada može doći do jednog ozbiljnog materijala koji će poslužiti kao polazna osnova da se u budućnosti ne bimo borili sa onim sa čime se danas borimo, a to je da ne znamo kuda idemo i da ne znamo na koji način i kako razvijati pojedine segmente u onom prostoru koji je naše najveće blago. Jer kažem, to naše najveće blago, ako ga ne oplemenimo onda neće biti najveće blago jer su te vrijednosti, ti resursi su neobnovljivi. Njih se ili može sačuvati pametnim korištenjem, ali su oni neobnovljivi kad se jedan puta potroše. Eto, u tom smislu je i ova moja diskusija koja bi možda bila i duža da je prikladnije vrijeme, ali cijenim i činjenicu da je i utakmica nogometna se na neki način približava pa i da očigledno i nema nas dovoljno da bimo razvili neku veliku diskusiju. Ja ću na taj način zaključiti sa ovim, podržavajući ovo izvješće i očekujući da izvješće za 2006. bude čim prije upućeno. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Marko Širac. Malo nas je, ali raspravljamo o jednoj vrlo važnoj temi i zato mi dozvolite da ja dam jedan svoj kraći doprinos toj raspravi. Otoci su osobita vrijednost Republike Hrvatske. gotovo čitavo proteklo stoljeće, a osobito tijekom vremena obih Jugoslavija u njih se nije ulagalo, a razvojne mogućnosti čak su i priječene. Vlada Republike Hrvatske utvrdila je 1996. godine na temelju stručnih analiza da gospodarstvo na otocima značajno zaostaje u razvoju u odnosu na druge dijelove Republike Hrvatske da je u posljednjem desetljeću nastavljano pogoršanje demografskog stanja. Mislim da ćete se složiti svi sa mnom da suvremeni razvitak Republike Hrvatske razumijeva i potpuni zaokret u odnosu prema razvitku otoka jer su otoci za razvoj Republike Hrvatske uvijek posjedovali značajne komparativne prednosti. Stoga je izrađen nacionalni program, a na načelima tog Nacionalnog programa donijet je 1999. Zakon o otocima kojim se na posebni način regulira razvoj otoka. Za provedbu Zakona zaduženo je Ministarstvo za otoke, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka a uz njega i naravno uprava za otoke koja je prioritetno usmjerila na realizaciju investicija u otočnu, prometnu, komunalnu i društvenu infrastrukturu te je financijsko praćenje realizacije projekata jedinica lokalne samouprave u području unapređenja zdravlja, obrazovanja, kulture, turističke djelatnosti otoka i njihovog gospodarskog prosperiteta. Pored Ministarstva mora naravno za razvoj otoka su zadužena sva ministarstva, sav javni sektor i naravno obalno-otočne županije, gradovi i općine na otocima. Uvidom u analitički pregled ulaganja kojeg je dalo Ministarstvo u razvoju hrvatskih otoka tijekom 2004. i 2005. uloženo je dvije milijarde i 907 milijuna kuna proračunskih sredstava i sredstava pravnih osoba. I zapravo izvješće se na ovim aktivnostima koje su provođene kroz ove dvije godine i temelji. Od ukupno uloženih sredstava najveći dio sredstava uložen je u investicijske projekte, otočne infrastrukture kao što su izgradnja cesta, luka, lučica, vodoopskrbni sustav, odvodnih sustava, sanacije odlagališta otpada i izgradnja heliodroma i zračnih luka. Kako bi Vlada osigurala značajnija sredstva, dodatna sredstva i time povećala ulaganja u otočnu infrastrukturu Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2004. godine je prihvatila multisektorski projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima kojega je prihvatila i Europska banka za obnovu, razvitak koji ima za cilj poboljšanje kvalitete života na otocima i stvaranje preduvjeta za održivi razvoj kroz izgradnju evo te, tog cijelog seta infrastrukturnih objekata i društvene infrastrukture. Kroz ovaj projekat predviđeno je investiciono ulaganje od 769 milijuna kuna u razdoblju od 2004. izvori sredstava osiguravaju se na principu 50%:50%. 50% je kredit Europske banke a ostalih 50% osiguravaju jedinice lokalne samouprave i naravno država kroz, kroz izvore koji joj stoje na raspolaganju. Moram istaći da je uprava za otoke uz navedeno podržavala i određene projekte koji su vođeni od strane resornih ministarstava u okviru njihovih redovnih programa. To su projekti iz područja obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, naknadništva, unapređenja, elektronske komunikacije, gospodarstva, poljoprivrede i ribarstva i mislim da su tu postignuti značajni rezultati. S time ne želim pobijati da još uvijek na tom području ima i zadataka koji se trebaju Ali ta ulaganja su također usmjerena i u razvoj gospodarstva. U tu svrhu, u svrhu koordinacije poslova i nadziranja upravljanja otočnim razvitkom osnovano je 7 povjerenstava pri obalno, otočnim županijama. Povjerenstva su izvršila pozitivnu ocjenu. 137 projekata gospodarskog oživljavanja otoka a Hrvatska banka za obnovu i razvitak je na temelju tih ocjena odobrila i kredite. Ovdje je već istaknuto, ja ću samo to ukratko dodirnuti da je u svrhu smanjenja životnih teškoća na našim otocima i poboljšanja naravno standarda života stanovnika izvršeno subvencioniranje u prometnoj sferi, u povezivanju otoka sa brodskim linijama. U osiguranju brodskih linija za otoke koji inače nisu imali kao što, ovu brodsku vezu kao što je Krapanj-Šolta. Da se subvencionira pitka voda. Da je općinama i gradovima zakonom ustupljen dio poreza na dohodak. Da su dodijeljene državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Da je nastavljena izgradnja helidroma na 13 otoka i u Dubrovniku za elafite te da je subvencioniranje održavanje zračne linije za otok … /Govornik iza toga bih naravno i što želim istaći i iza toga bih i završi svoje izlaganje sa određenim zaključkom, da je Ministarstvo dovršilo izradu 26 programa održivog razvitka otoka i 11 programa državnih razvitka otoka. Da će se na temelju tih programa sada napraviti program, godišnji program razvitka otoka naših i naravno ocijeniti mogućnost Državnog proračuna i institucija koliko mogu mogu osigurati sredstva za razvoj otoka što apsolutno treba raditi jer to je pravi planski pristup i samo se tako može vršiti ulaganje u razvoj toga prostora. I zadnju stvar koju želim istaći to je da je pokrenuta izrada studije razvitka otočnog nautičkog turizma osnovice na temelju koje će se sve onda oko toga i dalje planirati. Zaključno, provedba Zakona o otocima u 2004. i 2005. Vlada Republike Hrvatske kroz ulaganja javnih poduzeća, ministarstva učinila je veliki iskorak u želji da stanovnicima hrvatskih otoka omogući bolji život, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, obrazovanje, primjerenu komunalnu infrastruktura i bolju prometnu povezanost, kontinuirani gospodarski razvoj baziran na resursima otoka i mora koji ne ide na štetu naraštaja. Ja bi, ja ću podržati gospodine potpredsjedniče usvajanje ovoga Izvješća jer mislim da je ono vrlo kvalitetno napravljeno. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Vladimir Štengl. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Gotovo da su kolegice u većini večeras ovdje. Pred nama je Izvješće Vlade Republike Hrvatske o učincima provedbe Zakona o otocima, analitički pregled ulaganja u hrvatske otoke za 2004. i 2005. godinu. Nikada ni u jednoj prigodi nije za odmet naglašavati značaj i bogatstvo naših jadranskih otoka, jadranskog mora koje evo prema Konvenciji o pravu mora Ujedinjenih naroda pripada tzv. arhipelaškim morima. I naravno da su otoci hrvatsko prirodno bogatstvo, kako je definirano u zakonu, da su nekretnine na otocima osobitog nacionalnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja od interesa za Republiku Hrvatsku. Čovjek objektivno promatrajući pa da kažem iz pozicije kontinentalca svaki puta i uvijek otkrije nešto fascinantno na tim otocima što ga samo učvršćuje u uvjerenju o bogatstvu i značenju istih. Samo mali jedan primjer. A kako nego ostati fasciniran sa znanjem da recimo jedan pučinski otok ima odnosno da je imao termalni izvor. I da objasnim ili pojasnim, radi se o otoku Visu, o gradu Visu i području Stare Ise. Najme stručnjaci vele da je otok Vis druge geološke strukture u odnosu na ostale jadranske otoke. I taj izvor je bio živ do poslije '45. godine. Onda su se našli neki talenti iz one JNA tamo su izlili ne znam koliko betona i tog izvora više nema. Znam iz razgovora sa ljudima tamo da postoje želje, pa tako i namjere da se pokuša sa oživljavanjem ponovo tog izvora. Gospodine državni tajniče evo prijedlog za razmišljanje. I da ne koristim previše vrijeme jer ovo što sam dalje mislio sve reći je manje-više i rečeno. Maksimalno ću evo skratiti. Samo zaključno. Stoga se može samo potvrditi da je Vlada Republike Hrvatske vodeći se proklamiranim načelom da je razvoj otoka mjera za razvoj Republike Hrvatske učinila veliki iskorak u održivom razvoju hrvatskih otoka što rezultira zaustavljanjem depopulacije, boljom demografskom slikom, zaštitom prostora, gospodarskim rastom temeljenim na bogatim resursima što otoci i jesu. Hvala. Darko (HDZ)** Riječ ima uvaženi zastupnik Stazić. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. Uvažena zastupnica Lucija Čikeš. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnikom. Sukladno Zakonu o otocima koji je usput rečeno u nekoliko navrata doživljavao svoje izmjene i nadopune, ali hvala Bogu uvijek na bolje Vlada Republike Hrvatske je ovom Saboru uputila Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima tijekom 2004. i 2005. godine. Htjela bih odmah na početku gospodine državni tajniče pohvaliti sve ono što je vaše ministarstvo i sva druga ministarstva koja su se aktivno uključila u u očuvanje i u razvoj ovoga jako osjetljivog područja države Hrvatske. pohvale što ste učinili tijekom ove dvije godine, što činite sada i što planirate činiti. Naime, do sada se uvijek o otocima samo lijepo govorilo, bilo da pjesnici, bilo da su da su pisci, ali se o otocima nije lijepo brinulo niti se o otocima lijepo radilo. Da je to tako uvijek se moramo osloniti na stanovništvo i na demografsku sliku tog našeg dijela Hrvatske. Otoci su uvijek bili i spadali u jedno nacionalno hrvatski otoci da, mada bi se ne bi očekivalo po blizini kopno, po značaju Jadranskog mora. Po tome oni su uvijek bili manje naseljeni nego što su ostala otočja i otočne skupine u Sredozemnom moru. Mogli bi reći da je već gotovo 50.-ih godina počelo iseljavanje, ja bih rekla gotovo poslovično iseljavanje. I evo pred sobom imam tabelu i ako usporedimo tih 50 zadnjih godina, znači uzmemo 1948. godinu kada je brojilo stanovništvo na na otocima 151 tisuću 835 da bi '91. godine to bilo 110 953. Znači više od 41 tisuće ljudi. To nije brojka za zanemarivanje, to je brojka koja sama po sebi mnogo toga govori. Kad ja bi se, budući da dolazim iz Splitsko-dalmatinske županije osvrnula samo na područje dalmatinskih otoka. I ako promatramo natalitet, mortalitet i prirodni prirast onda je tu značajno napomenuti da o prirastu ne možemo govoriti, gotovo desetljećima ne možemo govoriti o prirastu nego dapače kontinuiranom prirodnom padu. I evo sami zadnjih po ovim podacima koje raspolažem od '82. godine prošlog stoljeća do '91., u razdoblju od 10 godina taj prirodni pad je bio 2 tisuće 312 žitelji. Dakako da se to odrazilo i na samu starosnu i na samu sliku iz stanovništva na ovom dijelu, na komentirati dalmatinske otoke. Sela bez igdje ikoga, pogotovo ona u unutrašnjosti otoka su gotovo svakodnevnica, to je to je slika koja dominira. A nije ni čudo kad vidimo da u dalmatinskim otocima od, do 14 godina, znači čini svega 17,3% žitelja. Onih od 15 do 59 godina ima 51,5%, ali onih starijih od 60 i više godina čak 32%. I ako ovako se nastavi kaže da će gotovo uskoro 1/4 jedna izumrijeti 1/4 otočnih naselja. Dakako da je to sukladno i gospodarstvu znači od čega ti ljudi žive dole, jer otočno gospodarstvo se uvijek oslanjalo na prirodni okoliš, otočno gospodarstvo je u pravilu vrlo jednostavno a njegova struktura uspoređuje se sa onom na kopnu je uvijek bila siromašna. Siromašna je i krajnje siromašna i danas jer je poljoprivreda zapuštena. Prevladava turizam koji, iza njega prevladava turizam iza poljoprivrede, nešto trgovine, brodarstva, možemo reći industrije u tragovima i ono čime su se naši otočani bavili a to je kamenoklesarstvo. Zatim vinogradarstvo i prerada ribe još uvijek je donekle očuvana. Iz toga izlazi da su troškovi života na otocima koji su bliži i koji su dostupniji kopnu uvijek bio gotovo 10% skuplji troškovi života nego, a na onim otocima koji su udaljeniji čak i do 30% skuplji. Pogledamo li upravo zbog toga socio-ekonomsku strukturu obiteljskog gospodarstva ja ću se samo osvrnuti na Splitsko-dalmatinsku županiju. Poljoprivredom se bavi 9,5%, 9,5%, ne poljoprivredom 71,3%, mješovito 17,6% a bez ikakvih prihoda je 1,5% žitelji. I da svakako ovakvu sumornu rekla bih i krajnje zabrinjavajuću sliku, prepoznala je Vlada i u srpnju 2004. godine napravila je projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima. Ovaj projekt je kako je rekao jedan kolega prije mene koji je govorio kaže, multisektorski projekat kojemu je glavni cilj bio poboljšati sveukupno kvalitetu života na otocima i stvoriti preduvjete za održiv život. I upravo zbog toga je ovaj projekt zamišljen i odvija se kroz 4 komponente. Kroz komponentu infrastrukture, komponentu socijalne skrbi, komponentu zdravstvenog unapređenja odnosno unapređenja zdravstvene zaštite i unapređenja obrazovnog procesa na svim ovim otocima. Rekla bih da je to ono esencijalno bez čega se ne može zamisliti, ne može zamisliti život dostojan čovjeku. I upravo ta sredstva na koja se oslanja ovaj projekat a nisu zanemariva sredstva prije svega program kroz Razvojnu banku Vijeća Europe koji je gotovo velik više od 52 milijuna eura a da tome pridodamo još i financijska sredstva koja stižu preko naše banke i kroz programe Hrvatske banke za obnovu i razvoj a pored toga i značajna značajna sredstva svih naših županija priobalnih koje imaju u rekla bih u opisu svojih poslova briga o svojim otocima. Dakako da je sve ovo i ovolika sredstva rezultirali su jednim velikim zamahom na otocima. Ja ću se samo osvrnuti na ono što je meni bliže a to je prije svega programe koje obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na otocima gdje je za izgradnju, sanaciju i opremanje otočnih ambulanti utrošeno mnogo sredstava. Nije ni čudo kad vidimo da otok Vis zaista sada dobiva i jednu ambulantu koja je, sama sam obišla tijekom Domovinskog rata i vidila koliko je insuficijentna upravo upravo na gradu Visu i tada sam participirala sa jednom grupom europskih stručnjaka kako bi upravo grad Vis odnosno otok Vis trebalo zdravstveno zbrinuti i riješiti. I moram reći da ovaj program koji ste predvidili, zadovoljava tim potrebama i nadam se u konačnici kad bude završen da će zaista zaista otok Vis i svi oni koji tijekom ljeta a nadam se da će buduće i tijekom cijele godine posjećivati i imati sve ono što im treba, ne daj Bože u slučaju da zatrebaju i da je narušeno njihovo zdravstveno stanje. Na Hvaru se također gradi i gotovo je pri kraju ambulanta i to u Jelsi, da bude glavna zdravstvena stanica koja će onda zbrinjavati sve od Starog grada dole do i tome gravitira gotovo 70% žitelja otoka Hvara a preko ljeta kaže da na otoku Hvaru bude i do 50 tisuća ljudi pa nije ni čudo što je u ovoj ambulanti su također svi sadržaji primarne zdravstvene zaštite, zaštite, specijalističke ordinacije a također i Zavod za javno zdravstvo. Ambulanta na Šolti znači sve ono što je potrebito upravo ovoj populaciji koju vidimo po statistikama, da je više od 32%. Programi socijalni skrbi također su Domovi za zbrinjavanje starih i nemoćnih. Međutim sukladno reformi i reorganizaciji sustava socijalne skrbi, za napomenuti je da upravo na otocima se ide sa alternativnim oblicima brige o starima i nemoćnima a to je njega u kući, to je patronaža, patronaža, to su dnevni boravci i to je ono što naši otočani trebaju i što može zadovoljiti njihove potrebe. Vrijeme je isteklo? Briga okoliša dakako je velika briga i to svi komplimenti ministrici koja o tome radi. Ali, reći ću vam, odnedavno participiramo i u Parlamentu, Parlamentarnoj skupštini mediteranskih zemalja i nije ni čudo što su 24 zemlje te skupštine prepoznale nas kao Sredozemnu zemlju, kao zemlju ovako razvijenu i dali nam mjesto u predsjedništvu Parlamentarne skupštine kao i predsjedništvo Odbora za održanje okoliša i socijalne politike. I moram vam reći da je i Skupština Mediterana upravo to stavila za prioritet očuvanje očuvanje okoliša Sredozemlja i kažem vođenje adekvatne socijalne politike jer nemaju i oni svi otoci imaju ovakve probleme kao i mi. Zahvaljujem. **Milinović, Darko Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom. Obzirom na poodmaklo vrijeme ja ću se skoncentrirati samo na nekoliko, dva problema po meni ključna koja i ovdje u ovom izvješću nisu obrađena. Naime, ako uzmemo površinu hrvatskih otoka od 5,8% ukupne površine Hrvatske broj stanovnika oko 125 tisuća i to stavimo u korelaciju sa kopnenim dijelom i brojem stanovnika i uvjetima loše napućenosti Hrvatske proizlazi jednostavnom računicom da na našim …/Govornik se ne razumije./… fali 90 tisuća ljudi. I temeljni cilj svih zakona bi po meni trebao biti kako postojeće stanovništvo zadržati i kako ovih 90 tisuća ili govorim uvjetno vratiti na otoke? A vratit ćemo ih onda ako stvorimo pretpostavke za bogatstvo življenja na tim otocima, a da bismo stvorili te uvjete prvenstveno moramo osigurati nova radna mjesta i razvoj i dobru prometnu povezanost pogotovo tu mislim brodsku povezanost i otoka međusobno i otoka sa kopnom. Ako bude novog zapošljavanja bit će i kulture, bit će i sporta, bit će i zdravstva, bit će socijale i svega onoga što je potrebno našim stanovnicima. Jedno vrijeme smo govorili da su otoci naši razarači, je ali bez posade. Ljudi nije bilo. Neki Vis, Lastovo, Premuda, Susak, Brijoni bile su stacionirane vojne snage, nije bilo turizma, nije bilo stanovništva. Danas govorimo da su naši biseri. Je, biseri za turiste, namjernike, prolaznike, ali oni moraju biti biseri za one ljudi koji tamo na otocima žive. I ja izražavam zadovoljstvo što su sve vlade i počevši od one ispred 2000. koja je 99. donijela Zakon o otocima prepoznala nužnost posebne državne skrbi za te naše otoke. Isto tako koalicijska Vlada na čelu sa Ivicom Račanom koja je dva puta mijenjala zakon, poboljšavala ga i bivše Ministarstvo financija koje je naputkom točno definiralo na koji način se ustupa dio poreza od dohotka i na taj način pripomogla rješavanju nagomilanih problema, a doprinos daje i ova Vlada to se ne može negirati i ovo izvješće kao što je rekao kolega Zdenko Antešić klub SDP-a će podržati, podržat ću ga i ja i ne želim u tome politizirati. Međutim, može biti bolje nego što je, može, jer iz ovog izvješća je razvidno da je u te dvije godine za koje se izvješće podnosi, uloženo oko 3 milijarde kuna. Da u tim sredstvima u značajnoj mjeri participira i Europska banka za razvoj, prema tome i Europa daje potporu revitalizaciji života na hrvatskim otocima. I zato ja ne želim dalje u ovom općenitom dijelu ni pozitivno ni negativno elaborirati, rečeno je u izvješću, ali želim ukazati na dva problema. Prvi je Uredba o zaštićenom obalnom pojasu. Donošenje koje dakako valjalo je pozdraviti i dobro došla je jer je ona grana po meni nekim nezajažljivim tipovima, pojedincima koji su mislili na jedan nekontrolirani način staviti svoje šape da mi oprostite na izrazu, na te vrijedne resurse i dobro da je ta uredba donešena. Međutim ona na neki način postaje sada polako i kočnica daljnjem razvoju otoka jer jer su u pitanju usklađivanje prostornih planova i tu bi bio moj apel to u ovom izvješću ne piše, ali bio bi moj apel, a to možete čuti od ljudi koji žive na tim otocima, da ta uredba polako ukoliko ne bude sa strane Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske poduzete neke posebne mjere da bi bez obzira na njene dobre namjere mogla i postati kočnica daljnjeg razvoja otoka. Drugi segment je segment pomorskog prometa, odnosno povezanosti otoka međusobno i otoka sa kopnom o čemu je govorio i državni tajnik i svi ističemo kad bi sada išao na stranicu 12 ovog izvješća, i pročitati ono što piše pod uprava za za pomorski promet, sve u superlativima o prometu, o nužnosti uspostave prometa o poboljšavanju, povećanju broja linija i među otocima i između otoka i kopno i onda me sada ja želim tu ukazati na jedan problem kojeg je ova Vlada usprkos obećanjima da tako neće biti stvorila, a to je brodska linija koja je povezivala kvarnerske otoke, prvenstveno Mali Lošinj i zatim Silbu sa Zadrom i Pulom. To je linija koja je postojala 35 godina. Liniju je održavao gotovo legendarni brod Marina Lošinjske plovidbe i 2006. godina nakon 35 godina je prva godina bez te linije. Mi smo tu liniju zvali naša plava magistrala, iz Pule, odnosno Istre kao turističkog područja, turisti su putovali za otoke i dalje za Dalmaciju. Iz otoka otoka pa i iz Ravnih kotara ljudi su plasirali svoje proizvode na istarsko područje kao turističko područje. Bile su uspostavljene stalne veze, znalo se za taj brod, 35 godina funkcionira. Uzeo sam podatke samo za luku Pula od 2000. do 2005. godine koje nisu bile po frekvenci moram reći u onim koleracijama koje su bile prethodno. Ipak samo u luci Pula, nisam uzimao podatke za Mali Lošinj, za Silbu, za Zadar, prosječno godišnje je bilo između 9,5 i 10 tisuća putnika i 1400 svih vrsta vozila. Ja znam da je uvedena nakon ukidanja te linije nekakav surogat koji ide od Zadra pa preko otoka dole Premude i ne znam kojih, Silbe, Oliba, do Malog Lošinja, međutim … /Ne razumije se./ … ne može zamijeniti onu liniju koja je bila uhodana i dirala je, povezivala je te otoke sa Pulom. Na sjednici Vlade koja je 7. studenoga održana u Poreču što me dakako raduje, konkretno je odgovoreno da će, da je ta linija privremeno ukinuta jer je brod Marina Lošinjske plovidbe otišao u mirovinu i da će tu liniju nastaviti održavati brodovi Jadrolinije. Međutim od toga ništa, jer o odluci o uspostavljanju linija u duž obalnom i međuotočnom prijevozu te linije nigdje nema. Ona je nužno bila potrebna i ako idemo za poboljšanjem uvjeta ljudi na otocima, onda jedna linija manje puno znači u negativnom smislu, a da ne kažem, obzirom da dolazim iz Istre ja to moram reći, da Istra nema ni željezničke povezanosti sa ostatkom Hrvatske a da ne prelazimo preko druge države. Imamo vrlo lošu cestovnu povezanost kroz onaj naš tamo tunel Učka, Ipsilon takav kakav je, a ostali smo sada i bez ove povezanosti Istre sa, i mi to nikako ne možemo prihvatiti i ja neću sada tu politizirati niti dužiti dalje i postavljam konkretno pitanje ukoliko je moguće odgovoriti, što će biti sa tom linijom. 346 milijuna je u proračunu izdvojeno za subvencioniranje. Brojne linije u Hrvatskoj nisu profitabilne ali zbog razvoja otoka moramo ih držati. Ova je koliko ja znam prema posljednjim pokazateljima nosila subvenciju od 2 milijuna 800 kuna, ne vjerujem da Hrvatska država ne može da bi zadovoljila sve ove opravdane zahtjeve, iznaći tih nešto više od 2 milijuna kuna. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Nije u dvorani. Riječ ima uvaženi zastupnik Šime Prtenjača. Nije u dvorani. Riječ ima uvaženi zastupnik Jozo Topić. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče Bačiću sa suradnikom. Evo i dragi kolegice i kolege koliko ste toliko uporni da smo do kraja ostali i sudjelujemo u ovoj raspravi o Izvješću o o učincima provedbe Zakona o otocima u 2004. i 2005. Tema je naravno vrlo interesantna i ja ću skratiti moju raspravu koliko je moguće više, upravo stoga što su kolege prethodnim raspravama puno toga rekli s čim se slažem i šta je mislim vrlo korisno. I gospodin državni tajnik će sigurno puno od ovih primjedbi za, u svojim programima i djelatnosti vjerojatno primijeniti. Naravno, koristim ovu priliku da stvarno pohvalim i izvješće, samo izvješće kao dokumenat i gospodina državnog tajnika Bačića. Mislim, iz njegovog resora nam uvijek dolaze vrlo kvalitetni, vrlo uredni, dobro pripremljeni dokumenti. Tako i ovaj dokumenat je izuzetno kvalitetno napravljen sa puno podataka, puno brojki, puno tabela i mislim da iz njega možemo sve iščitati šta je Vlada u ove 2 godine učinila na poboljšanju života i revitalizaciji naših otoka. I naravno da je učinila vrlo mnogo i tu su sve brojke, brojke govore. No međutim, ja ću se osvrnuti samo jednoj specifičnosti a radi se o grupi otoka u Šibenskom akvatoriju. Sigurno da je naša obala kao takva izuzetno razvedena i to je jedan veliki potencijal države Hrvatske jer sa razvojem turizma mislim da je Hrvatska kao destinacija u zadnje vrijeme sve više prepoznata u cijelom svijetu. I taj slogan koji koriste i naši turistički radnici, a to je "sačuvajmo Mediteran onakav kakav je nekad bio". Mislim da to naši otoci upravo mogu najbolje omogućiti. Prema tome, samo ulaganje u otoke kad govorimo nije to samo iz razloga da se mi želimo izjednačiti kvalitetu života naših otočana sa ostalim građanima Hrvatske. Što i to je bezuvjetno potrebno, ali mislim da je ulaganje u otoke i u infrastrukturu na otocima da je to investiranje u značajan potencijal Republike Hrvatske koji će donijeti velike koristi ne samo otocima, priobalnim županijama nego mislim cijeloj Republici Hrvatskoj. A upravo na tom tragu reći ću neke specifičnosti o grupi Šibenskih otoka. Šibensko područje, Šibenski akvatorij je upravo najrazvedenije područje na cijelome Jadranu. Imamo grupu … /Govornik i naravno imamo ovu koja broji bezbroj velikih i većih, manjih otoka koji naravno nisu nastanjeni osim na Kornatima živi negdje oko 8 do 10 stanovnika. No međutim mi imamo u neposrednoj blizini i to je posebnost ove grupe otoka, otoci koji nisu mali ali nisu ni veliki. To je Krapanj, to je Zlarin, Prvić, Kaprije, Žirje i naravno otok Murter koji ima jedan posebno status, odnosno prednost toga šta je stalno povezan sa kopnom. Mislim, on ima velike prednosti na kraju krajeva i od samih ovih poticajnih mjera koje dolazi iz ovoga programa za poticanje i razvoj naših otoka. primjerice Kaprije, Žirje, Krapanj i Prvić, to su otoci koji su vam nekad brojili od 2 do 5 tisuća stanovnika. Danas na tim otocima živi u prosjeku 200 do 350 stanovnika. To je stravičan pad broja stanovnika. Depopularizacija na tim otocima je izuzetno velika, a ti otoci su imali i svoju značajnu tradiciju s kojom se mi kao zemlja u cjelini smo bili ponosni. Krapanj je bio poznat po spužvarstvu, Zlarin je bio poznati centar, vadili su koralje, obrađivali koralje. Naravno, na tim otocima kao što je Zlarin i kao što je Prvić postoji značajni kulturno naslijeđe u obliku arhitekture. Primjerice jedan Zlarin izgleda vam u jednako kvalitetno kao i sam stari grad, kao i Hvar, Grad na Prviću mjesto Šepurine, to je jedan ogledni primjer jedne kvalitetne i jedne ambijentalne, tipične mediteranske sačuvane arhitekture. No da bi mi vratili život na te otoke i da bi poboljšali i kvalitetu života za ove stanovnike koji sada žive na ovim otocima, mislim da je potrebno veće, da su potrebna puno veća poticaji i puno veća sredstva, ali prvenstveno mislim u izgradnji infrastrukture. Jer izgraditi vodovodnu mrežu i izgraditi elektromrežu, a to su osnovni preduvjeti, i odvodnju da bi se moglo bilo kakvo gospodarstvo razvijati, a naročito turizam. Ti otoci imaju izuzetno, izuzetno veliki potencijal upravo u razvoju turizma. No međutim, ne znam zbog čega, ali mislim da su ti otoci do sada u odnosu na drugu grupu otoka, možda i zbog same te činjenice da nit su veliki otoci, a opet nisu ni puno udaljeni, da su oni u biti što se tiče i samih investicija mislim u zaostatku u odnosu na drugu grupu otoka. I to treba jasno, glasno reći. Ja sam također u raspravi o "Jadroliniji" napomenuo da je istakao taj momenat jer je rečeno "Jadrolinija" ima prosječnu starost flote od 26, 26 i i po godina dok je starost brodova koji povezuju otoke u Šibenskom akvatoriju 55 godina. Prema tome, očekivam, gospodine državni tajniče, od vas kao čovjeka koji dolazite sa škoja, koji dolazite sa otoka i u cijelom ovom vašem radu i u svim izvješćima se vidi taj senzibilitet čovjeka koji razumije što znači život na škoju što znači život na otoku i što znači biti odvojen. Inače, naravno, da podržavam sve ove projekte, sve ove programe koji su navedeni u vašem izvješću. Eto, ja se zahvaljujem i nadam se da će i ova grupa otoka u Šibenskom akvatoriju doživjeti značajnije investicije u infrastrukturi koje će omogućiti ne samo zadržavanje ovo malo stanovnika. Nažalost, to je uglavnom staro stanovništvo, koju će omogućiti da se ljudi vrate na otok i da se tamo pokrene gospodarstvo. U prvom U prvom momentu mislim na razvoj turizma za koje postoje izuzetno, izuzetno velike mogućnosti. Ja se zahvaljujem. Gubi pravo na raspravu. Riječ ima uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo zahvaljujem se kolegi Topiću na ovom izlaganju, on mi je omogućio da malo skratim svoje izlaganje i ja ću neposredno nastaviti tamo gdje je on završio jer mislim da je to nešto o čemu moramo progovoriti. od svih zakona koje je Hrvatski sabor donio u zadnjih 10 godina, ja uvijek volim najviše istaknuti dva zakona koje su donijela bitni napredak na područjima na koje se odnose, a to je Zakon o otocima i Zakon o brdsko-planinskim područjima. To je za svaku pohvalu. Čuli smo da je stanovništvo u zadnjih stotinu godina i u Gorskom kotaru i na otocima praktično prepolovljeno i zato naš pokušaj da zaustavimo iseljavanje, naš pokušaj da vratimo to stanovništvo na otoke svakako je za svaku pohvalu. I sami smo svjesni činjenice da je samo prije recimo ne znam 6, 7 godina se izdvajalo iz državnog proračuna svega oko stotinu milijuna kuna za otoke, a danas se izdvaja 10 do 15 puta veći iznos što je zaista vrijedno istaknuti. Žao mi je da se ova rasprava vodi u ovo doba noći, a ne u toku dana jer mislim da naši otočani, naši gorani zaslužuju da o njima progovorimo glasno i jasno u njihovu zaštitu da se vidi koliko smo učinili i ova Vlada i prethodna Vlada jer to je upravo razdoblje u kojemu je napravljen taj veliki pomak i svakako je to dobro. No, da li se može još bolje, da li se može još više? Svakako se moramo tu dogovoriti da napravimo još veće napore. Sigurno da se može. Ja ću navesti uz ono što je gospodin Topić naveo i još nekoliko primjera gdje trebamo dodatne napore još učiniti. Na stranici 16. vezano upravo za sustav turističkih zajednica i selektivne oblike turizma mislim da treba svakako razmisliti o nizu dodatnih aktivnosti. Kolegice i kolege, prije svega u području kulturnog turizma, zdravstvenog turizma, ali i drugih posebnih oblika turizma. Ovdje je u ovom materijalu praktično se najviše posvećuje pažnja nautičnom turizmu. To je nekorektno. Mislim da možemo istaknut neke druge primjere gdje nismo dovoljno napravili. Evo na jednom otoku se nalazi više biljnih vrsta nego u cijeloj državi Austriji. Zašto to ne ističemo? Zašto kad se vozite po tom otoku nigdje nemate jednu ploču, ni jednu oznaku, ni jedan muzej, ni jedan ne znam salon, galeriju gdje biste moći ući, vidjeti i pročitati o tom silnom bogatstvu tog otoka? To je otok Krk. Taj otok ima više biljnih vrsta nego bilo koji otok na Mediteranu, čak i velika Sicilija i Sardinija imaju znatno, znatno manje biljnih vrsta. To je vrijedno istaknuti. Pogledajte kako su prošli jedan Petrić, jedan Barunić, velikani hrvatske povijesti. Nemaju praktično centimetar kvadratni izložbenog prostora na otocima na kojima su rođeni da se vidi što su to oni dali europskoj kulturi. Da li znamo na kojem otoku se čuva jedini primjerak, originalni primjerak Senjskog misala? Jedini primjerak u Hrvatskoj. Nitko to ne zna, nitko to ne ističe, umjesto da na tome radimo. U jednom malo muzeju u Vrbniku prostora, površine možda 30-tak kvadratnih metara, otprilike 5 puta 6 metara čuva se 60% svih knjiga ikada tiskanih glagoljicom. Dakle, naša temeljna kulturna baština s kojom se trebamo ponositi. Čuva se u neadekvatnom prostoru gdje se ne regulira ni temperatura, ni vlaga, ni gljivice i ta baština propada enormnom brzinom. Nitko o tome ne vodi brigu, nitko ne investira, a za to ne treba puno novaca. Treba malo volje, malo znanja, malo htijenja i malo napora. Eterična ulja, kadulja, smilje, bosilje, lavanda, tržište na ovoj planeti za eteričnim uljima je neiscrpno. Veliki nedostatak postoji umjesto da ministar Primorac raspiše natječaje da se upravo jedan dio znanstvenih istraživanja obavlja i istražuju te vrste da vidimo da li ih možemo industrijski uzgajati na nekim drugim prostorima, da možemo stvarno zaraditi veliki novac, a posebno na otocima, da tim ljudima pomognemo da uspostave tehnologiju, da možemo iskoristiti to prirodno bogatstvo ne činimo gotovo ništa. Zdravstveni turizam. Lošinj i Rab imaju mikro područja koja su jedinstvena na ovoj planeti. Uopće nema alergena i na tim područjima svaki pacijent sa alergijom dišnih puteva se osjeća kroz vrlo kratko vrijeme jako, jako dobro. Dakle, ono što nam je Bog dao trebamo iskoristiti. Ne koristimo, ne reklamiramo. Mediteranska poljoprivreda. Imali smo državni tajniče prije stotinu godina 30 milijuna maslina duž naše obale, posebno na otocima. Danas imamo samo 3 milijuna maslina, 10% onog što smo imali prije stotinu godina. Čine se napori, čine se veliki napori u nekim područjima, ali ne na svim područjima. Tamo gdje nema kadrova, nema ljudi, nema mogućnosti država mora ući sa svojim idejama, sa svojim ljudima, sa svojom pomoći, moramo pomoći tim ljudima. Ne postoje kadrovi na pojedinim lokacijama koji mogu biti, doprinijeti gospodarskom razvoju tih područja. Što se zdravstva tiče kolegica Čikeš je govorila o tom segmentu, ali moram reći da su mi kolege sa Cresa poslali i niz prigovora vezano uz zdravstvo na otoku Cresa. To je ogroman otok sa samo 3 tisuće stanovnika. Po standardima imaju pravo na 2 liječnika, neka je jedan na godišnjem odmoru, a mora ponekad biti, neka je jedan na bolovanju, a mora ponekad biti bolestan, onaj drugi je gotovo nastradao. Ode sa pacijentom ne znam u Rijeku ako se dogodi kakva nesreća, satima je otok bez liječnika. Neka ode u kućnu posjetu u Beli 30-tak kilometara od centra otoka, druga polovica je satima i satima i satima bez liječnika. Ne daj Bože da se dogodi saobraćajna nesreća ili nešto drugo. Tu moramo prevazići tu situaciju, moramo ići iznad standarda, a da ne govorimo o ljeti i onom razdoblju o kojima je dr. Čikeš govorila, svakako tu treba napraviti dodatne napore. Telemedicina. Puno smo o njoj govorili, puno pričali, puno se hvalili. Ja vas pitam koliko je dijagnoza uspostavljeno putem telemedicine? Koliko smo iskoristili? Koliko je ona se isplatila? Tu nemamo izvješće o tome. Ja znam kakvo će biti izvješće ako se stavi na papir, ali evo namjerno ovdje malo provociram da vidimo malo i …/Govornik se ne razumije./… u nekim našim velikim investicijama s kojima se politički hvalimo, ali moramo napraviti i više da praktično profunkcioniraju ti segmenti. Otočno vijeće. Mislim državni tajniče da otočno vijeće mora dobiti novu, značajniju, težu ulogu. Savjetodavno tijelo, fikus, to nije dovoljno. To otočno vijeće, mali pomaci su napravljeni ali nedovoljni. Kad sam pogledao malo s čime su se oni bavili, šta su radili, šta su rješavali i kako su rješavali i koliko su poslušani kasnije od državnih tijela, nažalost to nije dovoljno. U izvješću stoji, Ministarstvo obrane za izgradnju objekata infrastrukture za prihvat mornaričkih radara na otocima uloženo je 23 milijuna. Pa taj se dio mogao isto staviti. Pa to nije ni u čemu pomoglo ni jednom otočanu, jel. 23 milijuna. A ispada da smo nešto napravili za otočane. Dakle, te segmente dajte isključite ubuduće iz izvješća da me moji otočani ne peru, da time im objašnjavam kako se silno brinemo o njima itd. To tu apsolutno ne spada. Promicanje i zastupanje otoka na međunarodnom planu, to je bio dio Nacionalnog programa razvitka otoka odnosno Centra za razvoj otoka čiji je sljednik je li tako Uprava za otoke. Vezano uz to, ja moram reći da mi je danas drago da smo imali upravo danas na dnevnom redu ove sporazume sa Europskom unijom glede pomoći oko ekoloških, prometnih i drugih infrastruktura koje ćemo financirati u Zagrebu i u Dalmaciji. Međutim, premalo je takvih projekata i kada se naime, takvih projekata koji se odnose na otoke. Čini mi se da smo mogli i trebali otocima pomoći, da osmislimo projekte i da ih također financiramo iz pretpristupnih fondova a sutra iz strukturnih fondova. Europska unije je sklona da pomogne područjima gdje stanovnici žive u tzv. ekstremnim uvjetima a to su otoci. Prema tome, tu moramo učiniti svi zajedno puno više napora da se dobiju ta sredstva. Završit ću jer se već crveno svijetlo upalilo sa komparacijom. Bio sam nedavno na otoku Maderi, vulkanskom otoku gdje ne biste otišli ni da vas netko vozi, plati i ne znam što. Crn otok, bodljikav otok, ekstremno ružni uvjeti. Svakih 20 minuta tamo slijeće avion sa starim osobama iz Skandinavije. Svakih 20 minuta. Mnogo ljepši otok Krk, mnogo veći otok Krk, po svemu bolji otok je od 9. mjeseca do 4. mjeseca prazan. To je može biti. Za to je netko od nas kriv. Moramo zaista puno veće napore napraviti da jasno osposobimo te otoke za kulturni turizam, zdravstveni turizam i ostale oblike koji ne prepoznaju sezonu i dio godine. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo, nekoliko riječi bih rekao. Zapravo više sam potaknut izlaganjima kolega i kolegica, posebno gospođe Čikeš i gospodina Topića pa bih, dozvolite mi samo par kratkih napomena. Gotovo da nema otoka hrvatskoga na kojemu nisam bio, od Brijuna pa do Mljeta, gotovo da nema. Rijetko koji je na kojemu stvarno nisam bio. I za primjer ću uzeti otok Susak. Otok Susak ima modernu vodovodnu mrežu, modernu kanalizacionu mrežu, ima novu luku, prekrasnu luku na koju može stat, brod pristajati veliki, ima školu od prvog do četvrtog razreda, ima Dom za starije osobe, ima ambulantu, ima nekoliko gostionica, crkvu, groblje, mjesni ured, svakodnevnu katamaransku vezu sa Rijekom i Lošinjem. I sad ja vas pitam. Šta će jedan mladi čovjek koji završi ajmo reći osnovnu ili srednju školu, šta će on tamo raditi? To je pitanje o kojemu mi moramo razmišljati. Na takav način treba postaviti stvari. Dakle, komunalna i društvena infrastruktura na ovom otoku je puno bolja nego u nekim puno većim, ozbiljnijim i drugim središtima u Republici Hrvatskoj. Međutim, tamo ljudi nemaju šta raditi. Nekad je Susak imao vinariju, imao je čuo sam jedan mali pogon za preradu ribe, imao je vinograde i ljudi su imali šta raditi. Sad tamo nema osim privatnog smještaja, nema nikakve infrastrukture za smještaj i razvoj turizma. Nema, ne postoji. Trebalo bi to napraviti znači. Ali po drugoj strani vi morate evo kao što je i gospodin Dorić rekao, razmišljati na način što će mene motivirat da ja kao stanovnik bijeloga svijeta dođem na neki od naših otoka ne ljeti, 6, 7 i 8 mjesec nego sad, ovo doba. Šta ću ja tamo raditi? Znači u tom smislu treba razvijat aktivnosti i poticat razvoj, mjerama razvoj gospodarstva jer na kraju krajeva treba radit na tome da mi urođenici, ja to mogu reći za sebe jer ja sam otočanin po porijeklu i nadam se da će svi moji potomci isto tako bit, da mi tamo dobro živimo. Mi ne trebamo gradit ništa za nekoga tko će tamo dolazit, pa boravit, pa otići itd., jer u protivnom mi ćemo odlazit sa otoka. I to neka nam bude nit vodilja u razmišljanju kako postupat sa otocima. U protivnom badava nama silne komisije odnosno asocijacije na raznim razinama mediteranskim, europskim itd. Oni na neki način žele rezervate u kojima će se oni lijepo osjećat kad dođu ovdje. Ali mi otočani moramo tu živjeti ako želimo živjet i ukoliko ne želimo da to postanu rezervati za one koji dolaze tamo povremeno. A da bi ostali moramo imati šta raditi. Rekao sam u ime kluba koliko je radnih mjesta ugašeno tobožnjom racionalizacijom uprave itd., u tim ne znam, raznim segmentima. Dakle, to je u potpunoj suprotnosti sa ovim. Mjerama treba poticati dobre i ima puno toga jasno što je učinjeno dobro u ovome. Dapače, za svaku pohvalu je i prometne veze itd., i ta društvena komunalna infrastruktura ali bez posla nema opstanka na otocima. Kad je bila najveća depopulacija otoka? Kad je došla peronospora. Peronospora je uništila vinograde, uništila je izvor života na otocima i ljudi su otišli. Badava je nama i starački dom i ovo i ono ako nema se šta raditi. Na to želim samo ukazati na kraju, da neka nam to bude nit vodilja u promišljanju onih koji odlučuju o tome kako će biti na otocima. Hvala lijepa.

pribilježio pa bi to želio istaknuti. Najprije ono temeljno što bih rekao to je da koliko god ulagali u hrvatske otoke jasno sa hrvatskoj otoci uvijek će biti otoci i da će uvijek biti odvojeni od kopna. I da će sama ta činjenica da su odvojeni, da nisu integralni dio kopna na određeni način ih dovodi u neravnopravan položaj. I sve ono što se radi za hrvatske otoke, koliko god se novaca ulaže u hrvatske otoke, koliko god se u te projekte ulaže teško se može nadoknaditi eto ta jedna odvojenost od kopna i činjenica da ne pripadaš tom kopnu na način kao što je jasno onaj tko, i da ne možeš živjeti na otoku onako kako onaj tko živi na kopnu može jednostavnije i jeftinije živjeti. Međutim činjenica je da je u mandatu ove Vlade napravljeno 13 ili 14 novih, potpuno novih projekata koji su na određeni način potakli niz drugih događanja na hrvatskim otocima. No prije nego što nabrojim koji su to projekti, koje ćete vi svakako prepoznati jasno jer su se događali u posljednje vrijeme, želim reći da nije točno dakle da 2,7% stanovništva točno koliko jest na hrvatskim otocima u odnosu na cjelokupni hrvatski korpus, ne izdvaja se kako je to rečeno 1 i po posto državnog proračuna nego se izdvaja kudikamo više. Naime u izvješću koja ste dobili smo napisali da je Vlada po svim ministarstvima, po svim državnim upravnim tijelima i javnom sektoru uložila negdje oko 3 milijarde kuna no tu nisu uračunate mirovine, plaće u zdravstvu, školstvu, javnoj upravi. Pa kada bi tome pridodali taj dio je li, a to je negdje oko 2 milijarde 400 milijuna kuna. Imam točan podatak koliko je na hrvatskim otocima uplaćeno iz Državnog proračuna svim zaposlenicima samo iz Državnog proračuna onda je to negdje oko 5 milijardi i 300, a to je onda više od 5% Državnog proračuna koje, Državni proračun je oko 103 milijarde kuna. Prema tome mi smo sa dvije milijarde 900 samo prikazali projekte koji se odnose na kapitalne projekte te kuće, investicije, te kuće održavanja i subvencije koje se iz proračuna subvencioniraju i upućuju na hrvatske otoke. Dakle nismo i onaj dio Državnog proračuna koji se podrazumijeva, koji ide prema zaposlenicima i umirovljenicima. Druga stvar koju, evo da nabrojim koji su to projekti napravljeni u posljednje vrijeme, a koji su vrlo važni i koji mislim da oslikavaju ustvari jednu pojačanu brigu Hrvatske države naspram otoka. I to je, to otočani prepoznaju uz sve ove jasno navode i činjenice koje je rekao i gospodin Topić i svi zajedno koji ste napomenuli. Trebali bi još i više, ali u okviru mogućnosti koje pruža Državni proračun mislim da je, da se značajni dio zahtjeva otočana uistinu rješava. Dakle «CEP 4», o njemu smo govorili, o njemu ne bih osim da je to najsmisleniji projekt koji je ikad iti jedna državna uprava riješila na hrvatskim otocima. Nikada u povijesti pa čak ni Austro-Ugarska na koju se puno puta otočani pozivaju, ja sam sam otočanin koja je izgradila iznimno, iznimno veliki broj luka, lučica. Negdje oko 60-tak kilometra dužnih operativnih obala nije bio ravan po snazi projektu «CEP 4» i nikada niti jedna državna uprava na hrvatskim otocima nije provela tako jedan zahtjevan, složen projekt kao što je «CEP Druga stvar koja je uvedena odmah nakon što je ova Vlada imenovana, nakon što je osnovano Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka koje baš pogađa čini mi se sve one probleme, projekte koje otočani očekuju da im državna vlast rješava bilo je uvođenje vinjeta. Dakle otočnih karata za vozila koja, čiji su vlasnici na otocima. Dakle za vozila koja su na otocima registrirana. I to nije malo. To je 46 vozila koja su dobila vinjete i koji koriste taj popust. Taj popust je samo za potrebe Jadrolinije da bi namirio tu razliku između cijene koja je bila do tada i novouvođene vinjete koja je donijela popust od 30 do 50%. Zavisi kad gledamo u sezoni ili izvan sezone. Iznos je preko 20 milijuna kuna je dakle trebalo dodatno iz Državnog proračuna subvencionirati samo u Jadroliniji da bi mogla normalno poslovati jer je toliko umanjen njen prihod temeljem prodaje karata zbog toga što je otočanima za njihova vozila smanjena cijena karte. A inače kada govorimo o broju vozila i o prometnoj povezanosti otoka onda moramo reći dakle da je negdje oko 12 milijuna putnika putuje s otoka na kopno i s kopna na otok i negdje oko 3 i po milijuna vozila. Prema tome i sami vidite koji je to pomorski promet i koliko je onda u tom sustavu jasno povlaštenih karata koje je omogućila vinjeta. Nadalje mi smo prije, prošle godine, početkom mjeseca lipnja uveli noćne linije. Te noćne linije su toliko očekivane bile od otočana s pravom i opravdano i s tom jednom malom mjerom je 90% svih hrvatskih otočana konstantno spojeno sa hrvatskim otocima, sa kopnom i za tu je mjeru trebalo se ugraditi dodatnih 6 milijuna kuna da se može opet nadoknaditi jasno troškovi brodara koji te linije obavljaju. Nadalje smo uveli program poticanja zapošljavanja na otocima na način da smo svakom poduzetniku dali odnosno iz Proračuna subvencioniramo sa jednom bruto mjesečnom plaćom godišnje ako se radi o slabije razvijenim otocima. Ili pola plaće ako je to slučaj na, na bolje razvijenim otocima. Nadalje smo izmijenili Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. I na taj način samo tom jednom izmjenom je na otoke omogućeno da se iz proračuna decentralizira preko 20 milijuna kuna. Ono što također želim reći, ono po čemu možemo bilježiti rad ove uprave i uprave za pomorski promet i ovog Ministarstva to je intenzivno ulaganje u luke. Mi smo u tri godine ili potpuno izgradili ili rekonstruirali ili obnovili 43 luke. 43 luke, od toga ih je 37 u funkciji pomorskog prometa, a njih 6 su luke od lokalnog značaja u kojima ne uplovljavaju trajekti niti katamarani ali u svakom slučaju smo i te luke obnovili. Evo za primjer ću vam reći u mandatu prošle Vlade da su samo 4 luke uređene ili izgrađene ili obnovljene. I to ih možemo evo reći: Susak, obala, pristanište u Visu i jedno nesretno rješenje u Rogaču na Šolti kojega sad moramo potpuno promijeniti, izmijeniti i ove dane smo potpisali ugovor sa Županijskom lučkom upravom u Splitu da bi negdje oko 25 milijuna kuna uložiti ponovo u Rogaču, tu istu luku koja je bila prije uređena. Nadalje smo išli na projekt obnove ribarske flote. Vi ste gospodine Antešiću prije rekli da je ministarstvo svega 700 tisuća kuna uložilo, točno je. I to nije samo bilo u obnovu ribarske flote ili ribarske opreme na otocima. To je bilo sveukupno što je ministarstvo riješilo u tom dijelu. Međutim to je bilo prije nego što je krenuo projekt izgradnje i obnove ribarske flote. Mi smo ugovorili 25 brodova ribarskih sa 30% sredstava državnog proračuna i to nije ušlo u ovo izvješće to će tek ući u izvješće koje će biti za 2006. za 2006. godinu pa će se kroz taj projekt vidjeti koliko je na tom dijelu napravljeno. Ali to je … /Govornik se ne razumije./ … projekt i mislim da to sve pozdravljamo. Nadalje evo na Otočnom vijeću kada ste mnogi od vas kojega ste spomenuli i koje će gospodine Štengl biti upravo na Visu pa ćemo posjetiti ovo o čemu ste rekli i to drugi petak, dakle 6. sjednica Otočnog vijeća na Visu ćemo dakle usvojiti odnosno bit će Otočno vijeće upoznato sa Pravilnikom o uvođenju otočnog proizvoda. Dakle uvodimo točni proizvod. Ovdje je bilo riječi o tome koliko je kvalitetnih čuvenih pravih poljoprivrednih ali i drugih proizvoda na hrvatskim otocima. Mi sa Pravilnikom o otočnom proizvodu o hrvatskom otočnom proizvodu brandiramo svaki otočni proizvod ukoliko je ispunio određene uvjete i kriterije koji sami Pravilnik propisuje. Na taj način želimo kroz taj proizvod poticati da ga lakše, da se lakše na tržištu prepoznaje, da se lakše proda i da na taj način pomognemo otočnim proizvođačima. Nadalje, ono što je vrlo bitno, ono što je gospodin Dorić rekao i slažem se da sve mjere u komunalnim i društvenoj infrastrukturi jesu bitne ali se ipak najvažnije mjere koje su usmjerene na zapošljavanje i na poticanje otočnog gospodarstva. Ali ja ću vam reći dakle da je prijašnja Vlada poticaje za dugotrajne nasade bila dvostruko smanjena, odnosno prepolovila kada su u pitanju poticanje na dugogodišnje poticanje maslinika i vinograda. Ova je Vlada već među prvim mjerama na hrvatskim otocima udvostručila te subvencije i kada je u pitanju dugogodišnje nasade na vinogradima i kada su u pitanju dugogodišnji nasadi na maslinicima. Kad govorite o tome da se ukidaju određene državne ustanove na otocima niti jedna jedina državna ustanova nije ukinuta. A ja ću vam gospodine Antešić vas podsjetiti na dvije odluke prijašnje Vlade koje su itekako neugodno primljene na hrvatskim otocima. Ja sam 11 godina bio načelnik jedne otočne općine. Itekako znam dobro koliko su dvije mjere bile nepopularne. Prva mjera je ukidanje policijskih postaja na hrvatskim otocima. A druga mjera je ukidanje pravne osobnosti domova zdravlja. Pa moram reći da je ova Vlada izmjenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti vratila pravnu osobnost svim domovima zdravlja koji su već prije bili na hrvatskim otocima, ali evo ipak interesantno da baš iz vaše županije, pa je tu i odgovor dijelom gospodinu Doriću za Dom zdravlja na Cresu. Još uvijek samo Županija primorsko-goranska nije provela taj zakon i vratila tu osobnost niti na Krk, pravnu osobnost niti na Krk, niti na Rab, niti na Cres, ne možemo govoriti o ukidanju dakle niti jedne ustanove. Ja to moram reći da ukidanju sudova na otocima se niti razmišlja. A o dijelu koji se odnosi na ukidanje centara za osmatranje i obavješćivanje tu ste u pravu. Dakle govori se o ukidanju sa 31.12.2007. godine uz obvezu da se jasno zbrinu svi zaposlenici tih centara. Nadalje ono što je također novi projekt ove Vlade to je izrada Studija državnog razvitka nautičkog turizma, ona je završena, dakle studija je završena i ide sada u izradu, odnosno pri kraju je izrada strategije koja će ići na Vladu a kasnije na Sabor u kojemu će sve ono što je bilo oko rasprave da se ja ne ponavljam nema niti vremena, će se valorizirati. I to je bio razlog zbog čega smo ukinuli Argonaut na koga se nismo večeras u ovoj raspravi osvrnuli. Ali temeljna zamjerka je bila Argonautu što nije bila rađen na temelju strategije koja će definirati do kraja razvoj nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj. I još jedna novost koju smo također donijeli, to je bio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima kojim smo zakonom uveli pravo prvokupa za prodaju nekretnina na hrvatskim, na malim nenastanjenim i slabo nastanjenim hrvatskim otocima kako bi mogli jasno onda sačuvati te male hrvatske bisere jasno da ne dođu, da se kroz prodaju ne događaju za njima sve ono što mi ne bi htjeli da se događa. I sad konkretno ja ću odgovoriti na nekoliko pitanja. Gospodin Peruško je spomenuo liniju Pula-Mali Lošinj-Silba-Zadar. Ja vam, mi smo se tome referirali. Dakle bilo je želje da tu liniju dovedemo do kraja, da je ponovno uspostavimo. Međutim nismo našli zajednički jezik sa Gradom Malim Lošinjom i sa županijama koje su se, koje bi bile zajedno sa nama trebali tu liniju subvencionirati. A kasnije mi nemamo ni odgovarajućeg broda koji bi tu liniju mogao obavljati. Vi dobro znate da u ovom trenutku Jadrolinija ne raspolaže sa brodom koji bi brzo mogao povezivati Pulu preko Malog Lošinja i Silbe sa Zadrom. a što se tiče drugih pitanja već su me neki zastupnici otišli pa da na njih ne odgovaram. Ali u svakom slučaju ono što želim reći to je dakle da kroz mjere koje smo uspostavili se u najvećoj mogućoj mjeri može reći da se zaustavlja depopulacija hrvatskih otoka, a da je potreban još jedan dodatan zamah da se život na hrvatske otoke počne vraćati onako kako bi to sami htjeli. Hvala. Zahvaljujem. S ovim zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Sutra je nastavak u 9,30. Na redu je Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela